narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 99 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 89 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.

Malo smo to nekoliko dana vam dali, što bi se narodskim jezikom fore, ali ovo zaista nema smisla.Reklamiram povredu Poslovnika član 87. i član 88. Tiču se radnog vremena skupštine. Danas počinjemo sa radom u 11.25 minuta iako je odložena sednica umesto u 10.00 časova.Razumem probleme koje imate oko rekonstrukcije Vlade. Razumem probleme koje imate da se dogovorite među sobom. Razumem probleme da ubedite jedni druge da bez nekih ne može Vlada i da je to neophodno. I razumem protest određenih poslanika koji neće ući u salu, ali nije dobro da se problemi i teškoće oko rekonstrukcije Vlade ogledaju na početak radnog vremena.Ne možete vi ići u Evropu sa ovakvim odnosom prema radu. Nije korektno prema građanima Srbije. Nije korektno prema onim građanima koji rade u skupštinama opština i gradova gde SNS vrši vlast, koji kad zakasne na posao dobijaju 30% od plate. Ako imate jedan aršin za opštine gde vršite vlast, imajte ga i za ovu sednicu i za ovu skupštinsku salu, jer nije dobro da ovakvu poruku šaljemo građanima Srbije. Hvala. Moram samo da vam kažem da sednica nije odložena za 11.00 časova, ona je zakazana za 11.00 časova, pošto predsedavajući, odnosno predsednik Narodne skupštine ima pravo da odluči kada sednica Narodne skupštine počinje.Odlučeno počinje.Odlučeno je da to bude 11.00 časova, jer je u toku, što građani srećom mogu da prate preko interneta, traje Odbor za finansije skupštine koji je privukao veliki broj poslanika i jedan deo narodnih poslanika se nalazi na službenim putovanjima,

drugim odborima, odnosno drugim vidovima angažovanja narodnih poslanika, i zbog toga smatram da je važno da to javnost zna, da ne misle da ovi ljudi ne rade ništa, već su da kažem angažovani na drugim poslovima koji se tiču rada Narodne skupštine. Svakako da se slažem da treba da se trudimo da počinjemo tačno na vreme i u tom smislu molim sve narodne poslanike da pokušamo da obezbedimo taj minimum rada koji je važan za dostojanstvo naše

mr. Verice Kalanović, ministarke regionalnog razvoja i lokalne samouprave, mr. Mlađana Dinkića, ministra finansija i privrede, pozvao da sednici prisustvuju Aleksandar Ljubić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede, Nada Mirković, načelnica u Ministarstvu finansija i privrede i Danijel Nikolić, savetnik ministra finansija i

SISTEMU.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Bojana Božanić, Miroslav Petković, Judita Popović, Nataša Mićić, Radmila Gerov, Zoran Ostojić, Kenan Hajdarević, Dušica Morčev, Gorica Gajjić, Vladimir Ilić, Borisav Kovačević i Gorica Mojović i amandmane Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Primili ste izveštaje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Narodni poslanici Radmila Gerov, Judita Popović, Nataša Mićić, Zoran Ostojić i Kenan Hajdarević pisanim putem povukli su amandman koji su zajedno podneli na član 7.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojana Božanić i Miroslav Petković.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Miroslav Hvala gospodine predsedniče. Zaista mi je žao što je gospođa Grubješić danas prinuđena ni kriva ni dužna da brani zakon o budžetskom sistemu, "Puteve Srbije", Fond za zdravstvo i još neke stvari, ali pokušaćemo da obrazložimo amandmane koje smo podneli kako bi popravili tekst Predloga zakona i nadam se da će gospođa Grubješić uvažiti neke od naših argumenata i prihvatiti neke od ovih amandmana.Na član 1. Predloga zakona predviđeno je šta su to kapitalni projekti, šta oni uključuju i kakav je interes građana Srbije, odnosno dvostruki interes Republike Srbije i kako ovde piše lokalne vlasti. Ne znam zašto se upotrebio ovaj termin. Mislim da je bolje da je stajalo lokalna samouprava, ali dobro. Kada neko dođe na vlast onda mu se to svidi pa verovatno i u zakonu.Nije mi jasno gospođo Grubješić kakav je to interes Republike Srbije a da ujedno nije interes lokalne samouprave? Oni nekad ne moraju da se poklapaju, jer kada mi u Čačku izradimo za našu decu, to ne mora da bude po definiciji veliki interes Republike Srbije, ali kada izgradimo industrijsku zonu onda je to nešto drugo.Pokušali smo na ovaj način da stavimo do znanja da bez obzira na to što se svi ovi projekti grade sredstvima iz javnih prihoda, treba omogućiti lokalnim samoupravama da u određenim situacijama, u određenim slučajevima istaknu ono što je njima prioritetno, da se posvete izgradnji određenih kapitalnih objekata koji su njima bitni, u njihovoj lokalnoj sredini. Tako da mislim da ovde nije postojao problem da se prihvati ovaj amandman, ali nažalost ukoliko ste vi u mogućnosti, biće nam drago, ako ne onda ćemo sačekati nadležnog ministra sledeći put, kada budemo menjali ovaj zakon. Hvala. **Nebojša

Hvala predsedniče. Ovim amandmanom poslanička grupa LDP traži da se izbriše uvođenje registra zaposlenih u državnoj upravi. Naizgled čudno. Bilo bi super da postoji takav registar, slažem se. Ali do njega se može doći i drugim načinima, a nije se došlo.Prema tome godinu dana godinu dana je ova vlast, ova Vlada u mandatu, pošto ste zapošljavali i zapošljavali one koje ste hteli da zaposlite, sada bi vi da napravite ovaj registar. Siguran sam da nećete napraviti registar zato što iskustvo pokazuje da nivo državne uprave u Srbiji za to nije sposoban. Ne mislim da ćete vi biti sposobniji nego prethodnici. Na kraju krajeva, sada pričate o rekonstrukciji ministara koji nisu ni trebali da budu ministri kada se formirala Vlada.Prema tome, nemamo veru da ste sposobni da to uradite, a imaćemo dodatan trošak. Vi kažete neće biti troška. Mora biti troška. Nesumnjivo je da mora biti troška. Setite se 1996. godine kada je Milošević nacionalizovao imovinu lokalnih samouprava. Za 20 godina od tada popisano je tek 5% imovine,

nije mogao da bude urađen. Zašto da verujemo da može i ovo da se uradi, a izložićete poreske obveznike dodatnom trošku? To je ukratko razlog što tražimo da se ovaj član briše. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Popović, Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić.Da li neko želi reč?Reč ima narodna poslanica Bojana Božanić. Izvolite. Hvala.Poštovana predsedavajuća, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani predstavnici Vlade, meni je upravo drago što je gospođa potpredsednica Vlade za evropske integracije ovde, zato što član 4. govori upravo o dodavanju tri tri reči, da računamo da bi pored donacija i transfera trebali da stavimo u okviru samog zakona, odnosno ovog člana i "finansijska pomoć EU".Mi smatramo da bi to trebalo da se izbriše. Zašto? Zato što nije potrebno dodatno definisati ovaj pojam. Do sada, čini mi se, odnosno znam, sredstva iz EU su dolazila, prihvatala ih je i država i lokalne samouprave kroz određene konkurse i ta sredstva, normalno, realizovali.Mislim da su pitanja koja se ovde otvaraju mnogo značajnija od proste i puke definicije da li ćemo dodati u okviru ovog stava finansijska pomoć EU, da li smo mi kao Republika Srbija dovoljno razvili kapaciteta da primimo ova finansijska sredstva od EU? To je jedna stvar.Mi smo do sada imali otvoreno nekoliko tih komponenti iz fondova EU, a sada bi trebalo u nekom narednom periodu da dobijemo još da dobijemo još više sredstava, pre svega za infrastrukturne projekte i za neke finansijski mnogo veće investicije. Zanima me da li smo i do sada uspeli da iskoristimo ta sredstva? To će biti problem u budućnosti, a ako ne budemo napravili ovu analizu stanja, imaćemo većih problema sa većim parama.Da li su mapirani problemi sa kojima se lokalne samouprave, na primer, ali i druga preduzeća, nevladine organizacije koje učestvuju na ovim konkursima, koje dobijaju ova sredstva i koja planiraju da učestvuju svakako, da li su ti problemi analizirani? Da li imamo evidenciju? Verujem da ste vi svakako prava adresa na koju bi na koju bi moglo da se uputi ovo pitanje i gde bi mogli da dobijemo pravi odgovor i da se pozabavimo ovim pitanjem.Takođe, trebalo bi da istaknem da samo ako pomenemo određeni termin EU u nekom zakonu i kada se on usvoji ovde u Skupštini, mi odmah smatramo kao da je to već primenjeno. Dakle, mnogo više i mnogo značajnije od nekog deklarativnog navođenja EU određene finansijske pomoći jeste kako mi koristimo ta sredstva. Da li su potencijalni ponuđači i učesnici na ovim konkursima kao izvođači npr. radova ili pružaoci određenih usluga spremni da učestvuju, da li prate zakone o javnim nabavkama prag procedurama, koje su, dodam, sto puta jednostavnije nego što se to danas radi u Srbiji po našem Zakonu o javnim nabavkama. Imamo problem nepoznavanja engleskog jezika gde ta dokumentacija treba da se popuni na engleskom jeziku.Onda postavljam pitanje – šta je sa drugim donatorima, npr. UNDP, USAID, vlade drugih zemalja? Zašto njih ne navodimo posebno kao što navodimo navodimo finansijsku pomoć od EU? Da li to znači da bi se mi odrekli njihovih donacija?

(Ne.)Na član 14 amandman je podneo narodni poslanik Borisav Kovačević.Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrola trošenje javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li još neko želi reč? (Ne.)Na član 14. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić.Narodna poslanica Bojana Božanić ima reč.

da ono što traže donatori, pre svega EU, koja sada verovatno ima tu najviše otvorenih konkursa u Srbiji, a to je projekta dokumentacija. Šta država radi na pomoći kako preduzećima, ministarstvima, kako radi na pomoći pre svega lokalnim samoupravama, koje upravo imaju najmanje sredstava da realizuju ove aktivnosti na izradi projektne dokumentacije? Šta je sa dozvolama koje izdajemo? Da li imamo dozvole za sve infrastrukturne projekte? Znamo da kada treba da učestvujemo na nekom konkursu, uvek se traži projektna dokumentacija, traže se dozvole, traže se rešeni imovinsko-pravni odnosi. To moramo da podrazumevamo.Da li smo to dostigli ovde u Srbiji? Ne verujem. Da li smo smanjili adminsitraciju i ukinuli najveći deo birokratije? Ne verujem. Da li je Zakon o javnim nabavkama upravo učinio to? Da li je smanjio korupciju? Da li je smanjio birokratiju? Mislim da nije. Da li smo doneli sistemski zakon o planiranju i izgradnji? Nismo. Sve su to stvari i preduslovi da bi mi mogli kvalitetno da prihvatamo sredstva koja nam dolaze iz EU, da konkurišemo i da ta sredstava dobijamo i plasiramo na pravi način u modernizaciju uprave, u modernizaciju čitave države.Smatramo da pored toga i prostorni i regulacioni planovi treba da se donesu u svim opštinama. Ne znam da li je to regulisano. Da li iniciramo saradnju između opština gde treba regionalna saradnja da bude takođe jedan od važnih osnova za pristup ovim fondovima EU. Lokalne samouprave koje nisu dovoljno upoznate sa značajem reformisanja lokalnih samouprava, uvođenja savremenih tekovina u administracije, prosto ne učestvuju na ovim konkursima. Smatram da država treba da bude tu da bi im pomogla na najbolji način da ova sredstva prihvate i da svi zajednički postignemo nešto.Ponavljam, deklarativno isticanje da smo za EU, a ne radimo

(Ne.)Na član 14. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić.Narodna poslanica Bojana Božanić ima reč.

amandmana. Jedan kozmetički amandman je usvojen, a preostalih 12 nisu. Zašto­? Zato što mi mislimo da suštinski treba promeniti ovaj zakon. U tome je stvar. Vi ste prihvatili onu kozmetičku izmenu. To je potpuno u redu i legitimno. Smatramo i svi ovi amandmani vode uglavnom ka tome da Zakon o budžetskom sistemu ne treba menjati na ovaj način.Između ostalog, mislili smo da član 7. treba da ostane, kao što je bio u prethodnom zakonu, a to znači da su u prethodnom zakonu plate i penzije usklađivane sa stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci. To bi negde u oktobru trebalo biti 2%. Po novom predlogu u oktobru je

faktički zamrzavanje.Mi smo mislili da bi to trebalo da ostane na ovom nivou kako je planirano od početka godine, da se uskladi sa stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci.Ovo je za penzije potpuno u redu i moramo voditi računa da naši penzioneri imaju dovoljna sredstva za život. Međutim, što se tiče plata u javnom sektoru, potpuno se zalažem za rad, odnosno naplatu po učinku. Ukoliko neko nije radio kako treba, ukoliko je gubitaš, ukoliko je to veliki sistem koji ima abnormalne plate, a suviše malo rezultata, onda bi plate trebalo da se smanje. Ne možemo ići samo da podižemo plate u javnom sektoru na račun svega ostalog, pre svega privrede, da tovarimo

9.Predstavnik predlagača prihvatio je amandman na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

obaveze po ugovoru koje se odnose na kapitalne izdatke, upravo što je koleginica Božanić rekla. Suštinska promena ovog člana treba da se odnosi pre svega, prema stavu i mišljenje DSS, da korisnik sredstava treba da bude onaj organ koji predlaže plaćanje kapitalnih izdataka. Jer, ko bolje poznaje u jednoj lokalnoj sredini probleme koji postoje u toj sredini nego ljudi koji tu žive i koji odgovaraju za funkcionisanje te lokalne samouprave. Ne razumemo potrebu da se u sve meša Vlada. Ako korisnik sredstava da određeni predlog, neka na to da saglasnost Ministarstvo finansija, da ne komplikujemo, da ne odlažemo proceduru, da ne bude to odlagano u nedogled, već da ljudi koji hoće nešto da grade, koji hoće da ulože sredstva što pre dobiju saglasnost, dobiju dozvole i mogu da to sprovedu u delo. Postoje sposobne lokalne samouprave koje mogu na kvalitetan način da to sprovedu. Zašto bi se Vlada mešala i u ovaj posao, ako se već zalažete za

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li još neko želi reč?

Član 10. smo planirali ovim amandmanom da izbrišemo. Dakle, deo koji se odnosi na ocenu kapitalnih projekata.Potpuno bih se nadovezala na priču mog kolege Petkovića koji je govorio o tome da ne bi trebalo ministarstvo, država,

čega bi Vlada ocenjivala opštinske kapitalne projekte. Hoće li to da bude ocenjivanje svih kapitalnih projekata u svim opštinama? Ko će to da radi? Hoće li to da rade ljudi zaposleni u Ministarstvu? Hoćemo li nekog novog da primimo? Ne razumem na koji način će to da se rade.Kaže

onda neće. Kao nastavnik u školi. Mislim da je to jako loše. Ako su neki ljudi birani na lokalu da se nekima poslovima bave, ako postoji odsek za finansije, svi oni odgovaraju za svoje postupke i svoje aktivnosti. Tako da smatram da nema potrebe da postoji ocena kapitalnih projekata lokalnih samouprava.Što se tiče javnih preduzeća, ministarstava, to svakako. Ti kapitalni veliki projekti, o njima mora da se vodi računa. Hajde da se pođe iz dvorišta Vlade i ministarstva, da uspostavimo kontrolu u ministarstvima i javnim preduzećima, da vidimo šta oni rade, kako zapošljavaju i kako realizuju, planiraju i implementiraju projekte, pa onda onda da krenemo na lokalne samouprave koje niti imaju sredstava, niti imaju mogućnosti da realizuju neke stvari, a i ono što hoće da pokrenu, dođu u situaciju da im država to zabrani zato što im se možda ne sviđaju. Da li još neko želi reč? (Ne.)Na član 12. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić.Da li još neko želi reč? (Ne.)Na član 14 amandman je podneo narodni poslanik Borisav Kovačević.Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrola trošenje javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li još neko želi reč? (Ne.)Na član 14. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić.Narodna poslanica Bojana Božanić ima reč.

registra zaposlenih. Smatrali smo da ne bi trebalo da Uprava za Trezor odlučuje o ovim stvarima, a naročito o visini zarada u određenim, odnosno u čitavom javnom sektoru. Pre svega mislim na lokalne samouprave i lokalna javna preduzeća. Mislim da je posao države da uspostavi određene kriterijume po kojima bi to trebalo da se realizuje, po kojima bi to trebalo da se definiše i planira, a ne da određuje i gleda svaku pojedinačnu zaradu svakog zaposlenog u lokalnoj samoupravi ili nekom lokalnom javnom preduzeću. Ako je to cilj ovog člana zakona onda je to stvarno jako loše. Mislim da to nije funkcionalno i nije moguće fizički ostvariti.Drugo, može li Uprava za Trezor da zna tačno zbog čega je neki radnik dobio određenu naknadu na zaradu. Možda se istakao svojim radom na određenim aktivnostima. To najbolje znaju ljudi koji su šefovi opštinskih administracija, koji su šefovi određenih odeljenja u lokalnoj samoupravi i slično.Ne znam da li Uprava za Trezor može da bude pravo mesto ili neka druga državna institucija koja će da kaže da li je potrebno zapošljavanje u nekoj opštini ili nije. Posao države i ministarstava je da odredi kriterijume i mora da napravi određene kriterijume klasifikacija opština po njihovim karakteristikama. Broj stanovnika pa ovoliko, pa broj zaposlenih na toliko stanovnika nije funkcionalno. Moraju da se računaju investicije po glavi stanovnika, broj ljudi koji dolaze u tu lokalnu Mora da se računa budžet po glavi stanovnika, infrastruktura i more drugih stvari se moraju uzeti u obzir. Klasifikacija mora biti bolja. Ne možete površno da se bavite ovim stvarima i da na taj način lokalnim lokalnim samoupravama oduzimate bukvalno sve i od priče o decentralizaciji dolazimo do klasične i potpune centralizacije u ovoj državi.

Zahvaljujem predsedavajuća.Poštovana ministarka, izmenama Zakona o budžetskom sistemu vi ne uvodite bukvalno nikakve novine, osim što uvodite registar koji neće imati nikakvu svrhu. Činjenica je da ovim zakonom, izmenama Zakona o budžetskom sistemu smanjujete plate svim zaposlenima i to za veliki procenat. Bukvalno plate radnicima koji imaju prosečnu platu od 20.000 ovim zakonom povećavate za tričavih 100 dinara. To znači da će zaposleni moći da kupe dva hleba mesečno ili kilo kafe više godišnje i to su izmene Zakona o budžetskom sistemu. Možete da kažete da nema zamrzavanje plata. Praktično zamrzavate plate i smanjujete plate ovim izmenama Zakona.Što se tiče našeg amandmana i razloga zbog čega je Vlada odbila amandman, kažete da je racionalizacija i bolja kontrola kretanja mase plata u javnom sektoru ostvariva putem formiranja registra zaposlenih izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru. Kako može da bude to bolja kontrola, uvođenje registra? Postoje koeficijenti, postoji osnovica i potpuno je jasno da na drugačiji način možete da vršite kontrolu plata. Kontrolu plata ste uradili i na taj način, time što ste smanjili plate.Da li mislite da su to velike uštede? Naravno da nisu. Vi ste ove dodatno osiromašene radnike zbog inflacije koja je preko 12% dodatno osiromašili. To ne može da da nikakve pozitivne efekte za ovu državu. Božanić** Član 15. koji je zaista dug govori o tome da se dodaju čl. 93a i 93b. Mi smo smatrali da u okviru ovog člana, gde se govori o registru zaposlenih izabranih, postavljenih i angažovanih lica, ne bi trebalo da stoji da registar naročito sadrži podatke o zaposlenima, izabranima itd. To već stoji u postojećem članu zakona, tako da ne vidim razlog da nešto komplikujemo i dodajemo.Što se tiče preostalih izmena, ono našta se, pre svega, odnose preostale izmene, govore da ne treba mi, govorim kao država, dakle predstavnici ministarstava i Vlade, ne treba da kažnjavaju lokalne samouprave prekim sudom. Dakle, trebalo bi do 30. septembra ili do određenog roka da oni podnesu sve svoje informacije o zaposlenima, o platama itd. Lokalne samouprave zaista teško žive. Neke imaju vrlo malo sredstava i vrlo malo kadrova, naročito koji su ograničeni ovim zakonima o maksimalnom broju zaposlenih itd.S tim u vezi ne možemo da sada namećemo lokalnim samoupravama tako odjednom, da im ukidamo transferna sredstava ako to nisu učinile, već da ih upozorimo, bar da im damo rok od 10 dana, ne bi li tako nešto uspeli da urade i da isprave neregularnost. Ako i posle toga ne urade, znači nisu hteli.Što se tiče centralizovanog obračuna primanja, smatramo da lokalne samouprave treba da se definišu na jedan drugačiji način, drugačijim kriterijumima kako bi moglo da se uzme u obzir da postoji ovaj registar i da se na taj način definišu plate, zarade, dostavljaju informacije i da Trezor o tome odlučuje, samo na osnovu drugačijih kriterijuma za klasifikaciju lokalnih samouprava.

Poštovana predsedavajuća, uvažena gospođo ministar, u članu 15. u stavu 6. određuje se rok koji je potreban da se dostave sve izmene Upravi za Trezor, a koje se odnose na zaposlena, izabrana, postavljena i angažovana lica. Smatramo da je rok od sedam i da treba da ga produžimo na 15 dana, uzimajući u obzir kadrove, tj. broj kadrova koje imamo u lokalnim samoupravama koji se bave ovim poslovima, količinom posla koji imaju. To im je još jedna dodatna obaveza, a pod stalnim su pritiskom i u strahu od toga šta će se desiti ako naprave

oslobodimo i da ih pustimo da dišu, da nisu pod stalnim strahom od smanjenja transfernih sredstava, i onako im umanjujemo ta transferna sredstva. Zbog toga smatramo da je rok od 15 dana razuman. Hvala. **Gordana Čomić** Da li još neko želi reč?

i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman sa ispravkom, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč

smatram da je veoma dobro što je prihvaćen ovaj amandman. Zahvaljujući ovom amandmanu ustanove kulture neće biti u obavezi da sopstveni prihod od 1. januara 2014. godine uplaćuju u budžet. Pored svih nevolja koje su zadesile ustanove kulture, mislim da ova obaveza dovela do potpune blokade rada ustanova.Zamislite sada neki mali muzej koji obezbedi neka sponzorska sredstva da štampa pozivnice i katalog za neku izložbu, pa mu taj sponzor uplati pare, pa onda on ta sredstva uplati u budžet i dok se pare iz budžeta vrate u ustanovu kulture, niti pozivnica, niti izložbe. Zamislite biblioteke, koje naplaćuju članarinu po nekoliko stotina dinara, da moraju svaki put kada neko dođe da se učlani u biblioteku i plati tu članarinu od par stotina dinara, tih par stotina dinara moraju da uplate u budžet. Imali smo već situaciju da su neki strani donatori pozvali neke ansamble, pozorišne trupe da gostuju, obezbedili sredstva za nabavku avionskih karata i zamislite te pare dođu na budžet ustanova, a one u budžet i karata više nema.Sve u svemu, mi imamo jedan, kada su u pitanju budžetska sredstva, užasno sporovozan sistem. Od trenutka kada se donese odluka da se neka sredstva iz budžeta odvoje za rad ustanova kulture do trenutka kada ta sredstva stignu na žiro račun ponekad prođe, ne nekoliko nedelja, nego i nekoliko meseci. Zamislite kada bi još i sopstveni prihod morali da vraćaju u budžet.Još jedna stvar, i dalje Ministarstvo kulture ne obraća pažnju na pripremu zakona u Vladi Srbije. Upozoravali smo ih više puta na zakone iz drugih oblasti. Ovo je još jedna potvrda da Ministarstvo kulture, što bi se reklo, ne pazi na času, odnosno ministar na Vladi

upozoravali da ustanove kulture ne mogu da budu kao i svi drugi budžetski korisnici, koje je to razumelo i koje je ustanove kulture izuzelo iz ove obaveze.Zašto

to jako dobra tendencija da se ta sredstva objedinjuju, a zatim daju budžetskim korisnicima.Međutim, ustanove kulture ne mogu da budu u tom zajedničkom košu zato što kultura nije samo trošak za državu. Kultura mora biti i investicija, ali i isto tako jedna industrija koja je sposobna da zarađuje sama za sebe. Zato je važno u ovoj državi motivisati ustanove kulture da one budu te koje će, pored sredstava koje im država, donatori ili neko drugi daje, biti u prilici da same zarađuju povećanjem kvaliteta svojih programa, većom sopstvenom aktivnošću, prilagođavanjem programa nekada potrebama publike u izvesnoj meri ili načinu na koji se prezentuje, tu pre svega mislim na muzeje, i na taj način obezbediti sopstvene prihode koji će služiti za dalji razvoj i te ustanove i kulture uopšte, kako država ne bi bila jedina koja ima obavezu da se o kulturi brine.Samo želim da apelujem na ustanove kulture da je ovo dobar momenat i dobra prilika da ta sopstvena sredstva koriste u većoj meri, odnosno da ih u većoj meri proizvode. Ima zaista mnogo ustanova kulture i tu mogu da kažem da mislim na neke lokalne ustanove kulture, ali ima i nacionalnih koje su loši primeri, koji se jednostavno oslanjaju na to da su im plate sigurne, da su im izdvajanja iz budžeta sigurna koja izvesnoj meri mala, ali za njih ponekad dovoljna.Sigurno da je odličan primer Beogradska filharmonija koja ima rasprodate karte za čitavu sezonu ili više, koja ima aktuelne programe, koja prilazi publici, koja osvaja publiku, koja stvara buduću publiku i koja samim tim obezbeđuje velika sredstva za sopstveno izdržavanje. To je jako dobar primer i nekim nacionalnim ustanovama, ali isto tako i ustanovama na lokalu koje su jako često uspavane u jednoj potpunoj neaktivnosti. Takvi su često muzeji na lokalu. Ima ih samo nekoliko koji su izuzeci i primeri, ali mnogi nisu takvi. U mom gradu postoji muzej koji je imao 40 40 godina jednu istu postavku, koji se nije potrudio da tu postavku obnovi, čak i onda kada je dobio izvesna sredstva to nije na adekvatan način iskoristio. To su loši primeri i današnja deca ne mogu da gledaju postavke koje su gledale njihove bake. To je poruka kulturi.Ovo je dobar amandman, ovo je dobra prilika da se podsetimo da kultura može da zarađuje, a ne samo da bude trošak.

Moja replika je ustvari možda jedna mala ispravka.Ovaj amandman je usvojila Vlada Srbije, ne Ministarstvo finansija.Razumem potrebu da poslanici URS hvale svoje ministarstvo, ali bih takođe podsetila koleginicu Plavšić da smo na Odboru za kulturu imali žestoku raspravu upravo povodom Zakona o budžetskom sistemu, kada su predstavnici Ministarstva finansija po svaku cenu branili upravo rešenje koje ovim amandmanom menjamo. Toliko sam samo htela da kažem.

replikama. Mislim da, ako se zalažemo za istu stvar, onda nije bitno ko koju stranku predstavlja. Ovde nisam branila, niti sam jednom rečju pomenula URS, hvala na prilici da to sada učinim, niti sam i jednom rečju pomenula bilo koju drugu stranku. Pričala sam o kulturi i verujem da sam iznela stavove oko kojih smo saglasni, a to na koji smo se način borili i lobirali za ovo rešenje, možda možemo da da o tome pričamo i nekom drugom prilikom. Mislim da ne treba građane Srbije zamarati time.Činjenica je da je Vlada predlagač, činjenica je da je Ministarstvo finansija predlagač i da je ono prihvatilo ovaj amandman, kao što je činjenica da ste ga vi podneli i ja vas pohvaljujem zbog toga. Zahvaljujem.Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je amandman na član 18.Predstavnik predlagača prihvatio je amandman na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojana Božanić i Miroslav Petković.Narodna poslanica Bojana Božanić ima reč. Izvolite. Hvala.Kao što možete videti, DSS se prilično ozbiljno pripremala za ovu raspravu, ali nekako nemamo nikakav odgovor. Mislim da pozvati nekoga, uz dužno poštovanje, u Skupštinu da ne odgovara bar na jedno naše pitanje, u najmanju ruku nije baš nije baš pokazivanje poštovanja prema narodnim poslanicima.Što se tiče amandmana koji smo podneli na član 19, on je u istom duhu kao i ovi prethodni, manje ili više, a to je da govori o tome da bi da bi ministarstvo obustavilo prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije lokalnoj vlasti, ako se ne izvrše obaveze po odredbama ovog člana, ne dostave dokumentacija, papiri, cifre itd.Ne itd.Ne znam više do kada da ponavljam, a ponavljam to iz dana u dan, iz rasprave u raspravu, da ne znam zbog čega ministarstvo ima takvu potrebu da se meša u svaku sitnicu koji radi lokalna samouprava, a onda posle samo ako ne urade, odmah kažnjava. Ako država ne poštuje svoje zakone, Zakon o javnim preduzećima, o iks drugih zakona, to sad nema veze. Znači, samo je bitno ako tamo gde možemo da uslovimo, gde možemo da kaznimo, tu ćemo da oduzmemo transfere lokalnim samoupravama, od kojih većina danas živi samo od tih sredstava, drugih sredstava te lokalne samouprave nemaju.Smatrali smo da bi, ako ovo podrazumeva i lokalna javna preduzeća kao taj javni sektor, logično bi bilo da izvršni organ lokalne samouprave u ovom slučaju kažnjava, eventualno, ta preduzeća ili ih upozorava da treba da dostave dokumentaciju ili šta je već potrebno. Mislim i ponovila bih da ne treba da idemo ka centralizaciji, već zaista

vidim razlog zašto ne bi i dalje, a sve zato što nemamo jasno definisane i precizne kriterijume i svi ne podnose svoj nivo odgovornosti.Ako mislite da treba da ukinemo lokalne samouprave i opštine, pa hajde da otrčimo ka toj EU, hrlimo tamo, hajde da ukinemo opštine, te nam jedinice u ovoj državi uopšte ne trebaju, ako već ničim neće da se bave. Dok

svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Prelazimo na pretres u pojedinostima

Predlogu zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je predsednik Narodne skupštine, povodom navedene tačke dnevnog reda, pored predstavnika predlagača Jovana Krkobabića, potpredsednika Vlade i ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike; Suzane Grubješić, potpredsednice Vlade; Verice Kalanović, ministarke regionalnog razvoja i lokalne samouprave i Mlađana Dinkića, ministra finansija i privrede, pozvao da sednici prisustvuje i Danijel Nikolić, savetnik ministra finansija i privrede.Primili ste amandman koji je na Predlog zakona podnela narodna poslanica Bojana Božanić.Primili ste izveštaje Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o amandmanu.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na

izmene i dopune Zakona o budžetu. Dakle, i ovo je bilo neophodno kako bi bilo sve u liniji. U ovom amandmanu koji sam sa ispravkom podnela govori se o tome da bi penzije trebalo da se vežu za rast BDP, dakle, dakle, koliko radimo, koliko privređujemo, toliko treba da rastu i penzije, u svakom slučaju, što smo bolji, to je bolje.Neko od kolega je, dok smo o ovome razgovarali na Odboru, sugerisao da bi možda trebalo i na drugi način to definisati. Vreme je bilo takvo, ali ideja je bila, u svakom slučaju, da samo onoliko koliko radimo, koliko privređujemo, da na taj način možemo i da uvećavamo penzije. Da li je to u skladu sa ovim BDP ili je to u skladu sa rastom inflacije, verovatno bi bolje bilo da je inflacija, obzirom da BDP može i da pada, ali u svakom slučaju, smatramo da možda na ovaj način kako je to definisano u zakonu nije najbolje urađeno, a kažem, sve u skladu sa pričom u vezi članova i amandmana na članove Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o budžetu, te drugačije nije moglo da se definiše.U

koja je svojim amandmanom vezala rast penzija za rast BDP. Dakle, što budemo više zaradili, da više podelimo najstarijima, mislim da smo najstarijima najdužniji. Mogu da zamislim šta bi bilo da nismo izgubili 500.000 radnih mesta odmah, možda nam ovaj amandman ne bi ni trebao. Dakle, da imamo 500.000 doprinosa još u PIO fondu, mislim da bi bilo dovoljno novca da penzije iole budu pristojne.Ovaj amandman ću podržati, a još bolje bi bilo da je u amandmanu stajalo ono što sam ranije predlagao, da se rast penzija veže, barem u nekoliko narednih godina, za rast najnižih penzija, da se ove koje su veće od prosečne penzije ne povećavaju, a da se one koje su niže od toga povećaju za iznos sredstava koji prikupimo više nego što smo do sada prikupili. Iz prostog razloga što, kada povećate 0,5% penziju, onaj ko ima 80.000 dinara, on dobije 400 dinara, a onaj ko ima 9.000 dinara penziju, on dobije 4,5 dinara. Tako se stvaraju sve veće razlike između najmanje i najveće penzije.Mislim da treba da povećavamo prvo najmanje penzije, da ljudi mogu iole da dožive dostojanstvenu starost, što sada nije slučaj, a da kasnije, u skladu sa rastom BDP, rastu i one druge, kada se međusobno približe da raspon između najmanje i najveće penzije bude makar 1:3, a ne 1:10. Mislim da starci nisu zaslužili da se na takav način način klasifikuju, da ne neko ima penziju 9.000 dinara, a neko ima 90.000 dinara. Ma šta radili u životu, oni sa 9.000 dinara makar su zaslužili da imaju penziju od 20.000 do 25.000 dinara.Mislim da je amandman vezan za rast društvenog proizvoda dobar, to, u principu, ideja koju ću podržavati, ali u sklopu te ideje moramo da povećamo penzije onima koji imaju najmanje penzije i da invalidske penzionere koji su penzionisani kao invalidi rada, da te nepotpune penzije, s obzirom da ne mogu više da se zaposle nigde, prevedemo u pune penzije. Mislim da ta sredstva koja dopunski ostvarimo,

da sednici prisustvuje i Aleksandar Ljubić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede, Branko Drčević, direktor Uprave za javni dug i Danijel Nikolić, savetnik ministra finansija i privrede.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Miroslav Petković, Milica Radović, Judita Popović, Radmila Gerov, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.Primili ste mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Član 1.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Bojan Đurić. Izvolite. Uvažena potpredsednice Skupštine, potpredsednice Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, nakon isteka ovih dva minuta koristiću i vreme ovlašćenog predstavnike poslaničke grupe. Nadam se da je ovlašćenje u međuvremenu gospođo Čomić stiglo do vas.Već

zapravo pokrivanje užasne nesposobnosti, a u nekim slučajevima i kriminalnog poslovanja JP "Putevi Srbije", koju kroz ovaj zakon, kojim preuzimate dugovanja "Puteva Srbije" u iznosu od preko 11,5 miliona evra prema tzv. prema tzv. putarskim preduzećima, prenosite na građane Srbije, odnosno na budžet.Ponovo imam neka pitanja. Čujem da se nije bilo zadovoljno u Vladi, posebno kod ministra neimara, time kako je tekla rasprava pre nekoliko dana, pa sam ja očekivao da makar danas bude toliko pristojan pa da dođe na ovu sednicu. Pošto nam je juče rekao da on ne rekonstruiše nego gradi, li može bar ministar za koga je potpredsednica Skupštine rekla da je pozvan na ovu sednicu, da nekad dođe u ovaj parlament, pa da ovde pred poslanicima i svoje stranke i vlasti i opozicije bude tako nadmen, bahat i bezobrazan kako je na montažno demontažnom drumsko-železničkom mostu u Novom Sadu, inače simbolu mnogih loših stvari u ovoj zemlji ili na nekom od drugih gradilišta.Umesto toga, ponovo ste na ovu sednicu poslali vas gospođo Grubješić i ne znam kako ćemo voditi ovu raspravu. Stiglo je mišljenje Vlade, ono je isto kakvo je i obrazloženje samog predloga zakona,

propašće sva putarska društva, kako kažu predlagači zakona, a i neke druge poslaničke grupe podnele su amandmane. Vi čak odbijate da ovom parlamentu dostavite listu i tačne iznose dugovanja i imena kompanija kojima se duguje.Ponoviću neke od argumenata zašto mi tražimo da se svi članovi ovog zakona brišu o kojima smo govorili u raspravi protekle nedelje. Dakle, šta se u međuvremenu dogodilo sa dugom za neplaćeni porez za PDV "Puteva Srbije" u iznosu od 200 miliona evra? Da li je to bila tema sastanka u Vili "Bokeljka" u nedelju? Kada se najavljuje gromoglasna reforma svih sektora državne uprave

Da li ta obaveza važi, recimo, za Zorana Drobnjaka i resornog ministra Milutina Mrkonjića? Da li važi za neke druge ministre? Da li važi za ministra Velimira Ilića? Dobro, spasili smo hrast, to je sve sjajno, biće i pasarela i čelični oklop za hrast, sve će biti sjajno, ali šta ćemo sa 200 miliona evra duga "Puteva Srbije"? Šta ćemo sa nekim drugim stvarima koje su takođe sadržane u ovom predlogu zakona? Da li smo utvrdili u međuvremenu?Pitali smo Vladu pre pet dana u kakvom stanju su "Putevi Srbije"? Da li su "Putevi Srbije" u blokadi ili nisu u blokadi? Kako im se smanjuje blokada i na osnovu čega? čega? U tekstu zakona piše – sredstva za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se u budžetu Republike Srbije. Gde su, gospođo Grubješić, ona obezbeđena u rebalansu budžeta koji je ova Skupština usvojila pre nekoliko dana? Rebalans vam se već raspao pošto se on zasniva na činjenici da neće biti grada, poplave i kiše do kraja 2013. godine, a već juče je bio grad u nekim delovima Srbije, dakle, već vam je rebalans u tom smislu potpuno propao.Pozdravljam inicijativu koja je ovde postojala, a gospodin Rističević je u jednom trenutku rekao da mi moramo da podržimo one koji primaju najniže penzije, ja to podržavam. Pošto ste usvojili zakon i rebalans budžeta koji kaže da ćete onima koji imaju penziju od 15.000 dinara tu penziju povećati za 75 dinara. Kažem vam da je bolje da ste dodatno povećali penziju tako što ne biste tolerisali i poklanjali pare "Putevima Srbije", 11,5 miliona evra, a 1,7 miliona je penzionera u Srbiji. Dakle, mogli ste za još sedam evra da im povećate penziju, umesto da mogu da kupe dva hleba dodatno za povećanje penzije, mogli bi da kupe četiri. To bi značilo ovima koji primaju 10 ili 15 hiljada, a verovatno bi manje značilo onima koji primaju pet puta više od toga, a istovremeno su vaše kolege, recimo, potpredsednici Vlade.Kolika su dugovanja "Puteva Srbije" po drugim osnovama? Da li smo utvrdili, evo makar u ovih pet dana, koliko duguju "Putevi Srbije" preduzećima kod kojih su naručivali poslove? Kaže ministar Dinkić u decembru smo se videli i zaključili da su ti dugovi oko pet milijardi, malo više od pet milijardi. Zatim smo platili tih pet milijardi,

Zbog toga je to toliko ponižavajuće za ovu zemlju.Danas imamo sednicu na kojoj će o ključnim pitanjima, o budžetskom sistemu, PIO Fondu, dugovima, preuzimanju dugova "Puteva Srbije", malo kasnije zdravstvenog sistema, Vlada neće reći ni jednu reč u ovom parlamentu. I onda neko očekuje da je to novi "majn cet". Da će biti pokrenute neverovatne reforme u narednih šest meseci. Da se mere prolazna vremena. Pa kako se mere prolazna vremena? Jel ovim ubačenim karticama poslanika SNS koja sede u sali umesto njih? Jel se tu meri prolazno vreme, ili se meri na nekoj od ovih naplatnih kućica "Puteva Srbije". Kada će "Putevi Srbije" početi da otplaćuju 200 miliona evra duga za neplaćen porez na dodatu vrednost? To je ključno pitanje. Taj odgovor treba da dobijemo od Vlade.Sledeće nedelje ste najavili da ćete definisati nove ciljeve Vlade. Da li među ciljevima Vlade saniranje "Puteva Srbije", odgovornost onih koji su ih vodili u proteklom periodu, i naravno ne samo pod ovom Vladom nego i pod prethodnom Vladom.Najveći deo duga od 200 miliona evra je nastao pod prethodnom Vladom, a vi ste samo nastavili tu praksu.Da li će ovo biti knjiženo kao plus ili minus resornom ministru. Kada neko nazida dug od 200 miliona evra, da li je to plus ili minus u rekonstrukciji Vlade Srbije?To je jedno pitanje koje imam po ovom amandmanu. Imaćemo po ostalim amandmanima još neka pitanja. Hvala vam.

zakon, jer zakone oko finansiranja i održavanja javnih puteva u ovoj zemlji uređuju neki drugi zakoni, tako da je ovo jedan non sens i ne znam zašto donosimo ovakav zakon i zašto o njemu raspravljamo u parlamentu Srbije, ako se zna ko upravlja "Putevima Srbije", ako se zna šta je plan i program rada Vlade, šta je plan i program budžeta Republike Srbije, a onda ne vidim razlog zbog čega ovaj zakon se uopšte našao u skupštinskoj proceduri.Da li će ovo sutra biti praksa da se isti ovakav zakon nađe u "Srbijagasu" koji se nalazi na polovini 2013. godine čiji plan i program rada za ovu godinu još uvek nije usvojen, da li ćemo i tada imati dodatna sredstva koja će ponovo biti opterećenje za budžet.Da se razumemo,

smo protiv toga da se na jedan potpuno paušalan način u budžet Srbije, zakonom uređuje jedna ogromna cifra koja ostaje balans, odnosno balast svih građana ove zemlje.Da li se nije dobro planiralo ili su sredstva od održavanja puteva, oni koji jesu zakonom definisani šta je obaveza Javnog preduzeća "Putevi Srbije" potrošeni na održavanje nekih drugih puteva i to je ono što bi ovakav jedan predlog morao da sadrži.Da li su magistralni, regionalni putevi u našoj zemlji lošiji, zato što je ovih milijardu i po potrošeno na neke lokalne nekategorisane puteve i nisu utrošeni na puteve koji jesu u interesu i što jeste zakonska obaveza ove zemlje.Druga stvar koja se ovim zakonom ne definiše i ono što ne predviđa, ko će snositi troškove tih privrednih društava i preduzeća za urađene obaveze, kašnjenje u plaćanju države Srbije, ko će njima priznati kamate, troškove, poskupljenje energenata,

u kome postoje ugovori o održavanju puteva koji nisu menjani iz 80-tih godina, da li našu zemlju to zaista toliko košta i da li je ovo način na koji mi jednu mi jednu državnu obavezu, pokušavamo sada nekim zakonom, kratkoročno da rešimo.Smatram da da se zakon nije trebao naći u skupštinskoj proceduri. Druga stvar, kada se već našao i kada je postojala ovakva potreba da se to uradi, onda je logično bilo da se napravi jedna struktura i analiza tih troškova, dugovanja javnih preduzeća, šta su stvarna dugovanja prema onome što jeste zakonska obaveza države Srbije da finansira i održava, da li je to učinjeno, ako jeste, da li postoji pravni osnov, da se pomogne, da li su bili neki poremećaji na tržištu koji su prouzrokovali da se takav problem pojavi i da li smo takvim neodgovornim odnosom u poslednjim godinama doveli našu građevinsku operativu i na desetine hiljada ljudi koji rade u tim preduzećima u jedan nezavidan položaj.Upropastili smo ovakvom politikom sopstvenu građevinsku operativu.Jedino kome smo pomogli, pomogli smo bankarskom sektoru, zato što je bankarski sektor kroz kratkoročne plasmane finansirao likvidnost ovih preduzeća i to se sve prelilo na teret tih privrednih društava.Da li su njihovi poslovi mogli da istrpe jedan neodgovoran plan ove države.Da li iko snosi odgovornost prema tim ljudima koji rade u tim preduzećima? Ovaj zakon i odgovornost onoga ko je predlagač ovog zakona, naprosto je ogromna. Ako već donosimo ovakav zakon, onda ovo što je rekao gospodin Đurić, gde su ta sredstva u budžetu Republike Srbije?Da li to znači da ćemo ponovo ući u neki kreditni aranžman, gde ćemo ovu zemlju zadužiti za taj iznos? Hvala.

ministar, DS nije podnela ni jedan amandman na ovaj zakon iz prostog razloga što se ovakav tekst zakona ne može ničim promeniti. Ako se ovo pretvara u javni dug i ako će građani to plaćati, za tako nešto ne može da glasa DS i ne znam kako bi se to uopšte popravilo, bilo čime.Druga stvar je što mi pred nama imamo ministarku za evropske integracije, nemamo ministra saobraćaja, nemamo nikoga iz "Puteva Srbije". Sa kim ćemo pričati o ovoj ozbiljnoj temi koja i ovako urušava već oronuli budžet Republike Srbije.Da li ćemo u EU ući sa ovakvim problemom, sa nezavršenim restrukturiranjem državnih firmi, sa direktorima koji su, blago rečeno, vrlo problematični.Da li će taj Drobnjak konačno snositi posledice za ovako nešto? Zašto je ovaj deo duga od PDV, zašto se ovaj deo

reprezentacije koje je napravilo ovo javno preduzeće, može se napraviti jedan vrtić. Zamislite tu bahatost u ovom javnom preduzeću.Druga stvar je što je putarina najskuplja u Evropi, mislim na Srbiju.Sledeća stvar koja je vrlo važna ovde, a to je, utrošak sredstava koja se naplati od putarine, da li to ide u budžet i kako se koriste ta sredstva? Izveštaj revizora najbolje pokazuje kako su poslovali "Putevi Srbije".Dolazim iz istočne Srbije, gde se odavno priča o nekom polu auto-putu koji će ići od Požarevca, Kučeva, Majdanpeka do Negotina.Zar u rebalansu budžeta nije bilo para makar za plansku dokumentaciju za taj put, koji je od vitalnog značaja za ljude koji tamo žive, već ima novca za ovako nešto.Da li ćemo se ponovo kreditno zaduživati, pošto je nova Vlada napravila zaduženje od 4,5 milijardi evra, najavljuju se zaduživanja za kupovinu aviona i radarskih sistema i mislim da nam je sada to najpotrebnije.

Lokalne samouprave su u teškom položaju i pre neki dan je bila sednica lokalne samouprave u Kučevu i nema dovoljno para.Nema para za prevoz đaka, nema para za porodilje, nema para za vantelesnu oplodnju, a ima para za...Molim vas da omogućite red, da mogu da govorim na sednici.Dakle, ima para za dodatna zaduživanja.Demokratska stranka nije učestvovala u upravljanju "Puteva Srbije", DS nije učestvovala u privatizacijama koje se sada ispituju, se sada ispituju, DS je učestvovala u onome što vi sada radite, gospođo Grubješić – pripremala je teren da Srbija dobije datum, strpljivo i godinama. Nije joj bilo lako tada sarađivati sa Haškim tribunalom, nije bilo lako doći do sporazuma SSP, nije bilo lako

govori.Drugo što bih još rekao a što je vezano za ovaj amandman u kome se kaže –briše se, to je da ovakvi zakoni prosto ne treba da dolaze u skupštinsku proceduru. Mislim da je to nešto što gotovo da nije ni za jedan skupštinski odbor, a kamoli za sednicu Skupštine. Znači, ono što se dodatno zadužuju građani, ako znamo da je za godinu dana 40 hiljada ljudi ostalo bez posla a mi i dalje finansiramo javna preduzeća, nemamo jasno definisan program za mikro, mala i srednja preduzeća. Šta će da urade te firme ako upadnu u dugove? Da li će dobiti sredstva iz budžeta kao što se to dešava sa javnim preduzećima? Hvala.

da prokomentarišemo.Mislim da su u pravu neki ljudi koji govore da bi trebala da se napravi specifikacija, ne samo kada je došlo, koliko je dugova, nego i po čijem nalogu su određeni putevi ili određene usluge rađene. Ja zaista ne razumem da li je to rađeno pre dva, tri meseca, ili su neke stvari rađene i za vreme izborne kampanje i zaista ne znam u kojim naseljima, u kojim ulicama i na kontu kojeg kilometra, metra ili širine puta se radila kampanja i onda se dobijali određeni glasovi i ne znam čija je to kampanja finansirana? Da li je na taj način finansirana kampanja ove vlade?Zaista, ja sa nekim stvarima mogu da se ne složim, mogu da kažem da to nije dobro, ali mi moramo pravim imenom i prezimenom da nazovemo neke stvari. Mislim da to moramo svi narodni poslanici da prihvatimo. Neodgovorno je da mi ne realizujemo obaveze koje je bilo koja vlada preuzela, prema bilo kom subjektu. To je naša obaveza. Ali, isto tako, neodgovorno je da mi govorimo da ne trebamo mi da platimo dugove koje smo danas napravili, pa za četiri godine da kritikujemo nekoga ko plaća naše dugove za koje smo se mi zadužili. Ako smo se mi zadužili, onda barem da ostavimo to onima koji plaćaju naše dugove, da ćutimo i da ih pustimo da to plate, a ne – em neko plaća

da svaka vlada koja je napravila obavezu, Srbija to mora da plati. Ali, odgovor na to ne treba da bude da je to loše, nego odgovor na to treba da bude – ko je te dugove napravio, koji su putevi, koje su usluge rađene, po čijem vrhovnom nalogu je to rađeno

da je Romska partija uradila kilometre puteva po romskim naseljima i da smo se sa tim kilometrima puteva fotografisali, dobili glasove za ta naselja i zahvaljujući tome sada učestvujemo u ovoj izbornoj koaliciji. Nešto se ne sećam da je to baš tako bilo,

bih se na ovo izlaganje gospodina Šajna. Prvo, čisto reda radi, informacija da ova vlada egzistira tek godinu dana i da je priča o tome ko je napravio ove dugove i da li ih je napravio naprosto devastirana.

lokalnim samoupravama, nema nikakve razlike da li su to romska naselja ili neka druga naselja. Lokalne samouprave nekategorisane lokalne puteve održavaju iz svojih budžeta. Mogu vam reći da u Apatinu postoji romsko naselje koje je jedno od najvećih romskih naselja u Evropi koje nema nijednu neasfaltiranu ulicu finansirano je uglavnom iz budžeta lokalnih samouprava.Ovde se raspravlja o amandmanima i o nameri da se milijardu i 400 miliona dinara iz budžeta Republike Srbije naknadnim nekim pokušajima, zakonskim elementima, uvrsti u budžet Republike Srbije, što je jedan neodgovoran odnos. Kada neko kaže da treba napraviti strukturu, u tom delu izlaganja se slažem sa vama. Upravo o tome sam i diskutovao – da se napravi struktura stvarnih potraživanja, šta stvarno jesu nadležnosti javnog preduzeća "Putevi Srbije", šta stvarno jesu obaveze Republike Srbije da finansira u održavanju a šta je to što nije finansirano i šta je to što je opteretilo ova preduzeća koja danas imaju 10 hiljada radnika koji ne dobijaju plate i čija je likvidnost

Dakle, pričalo se da je ta cifra šest milijardi i najverovatnije da su odgovarajući direktori putarskih firmi imali neki dogovor da prilikom izrade tih puteva uvećaju vrednost, pa se govorilo o šest milijardi. Kada su fakture došle, ipak se na našu sreću ispostavilo da je to 1,35 milijardi dinara.Slažem se sa prethodnim kolegom i da nije ovih 10 hiljada zaposlenih, ja nikada ne bih glasao da se ovaj dug pretvori u javni dug. Znači, ima 26 putarskih firmi, direktori su najverovatnije toliko bogati da njih ovaj dug neće pogoditi ukoliko ga mi ne proglasimo u javni dug, tako da oni imaju sasvim dovoljno i ja verujem da su se oni dobro istalili, tako da ukoliko ovo ne pretvorimo u javni dug, preti opasnost da ovih 10 hiljada radnika u 26 firmi, i tu se slažem sa kolegom, budu oštećeni za svoja lična primanja. Jer, najpre što poslodavci rade jeste da ne isplaćuju radnicima lične dohotke.

i direktori javnih preduzeća koji su vladali od 2000. godine naovamo pa i ranije, da se prekontroliše njihovo imovinsko stanje, zajedno sa direktorima putarskih firmi i da se jednostavno od njihove imovina, a ona je poprilična, naplate sva ona potraživanja koja mi sad moramo da proglasimo u javni dug. Ja bih najviše voleo da to naplatimo od takvih koji su se i te kako okorišćavali u prethodnom periodu od

mislim da bi to trebalo da radi neki drugi organ i da za to nikada nije kasno, da se iz te sume novca nadoknadi ovo što mi sada moramo da priznamo kao javni dug, da ne bi 26 firmi koje održavaju puteve ušlo u bulu. To je jedini razlog zašto ja neću glasati za ovaj amandman i zašto ću podržati zakon. Inače se slažem sa većinom kolega da tu nešto nije u redu. minuta i četrdeset sekundi od vremena poslaničke grupe.Reč ima narodni poslanik Bojan Đurić. Izvolite. **Bojan Đurić** Evo, razvila se diskusija i to zapravo pokazuje gde je koren naših problema. Uvek počne ta besmislena rasprava ko je napravio dug, a dug zapravo izvire iz modela kojim se upravlja i izgradnjom i održavanjem puteva.Po hiljaditi put vam kažemo da nećete nikada naći dovoljno apsolutno čistih i poštenih koji neće smanjivati debljinu asfalta ili debljinu šljunka sve dok se u tom poslu troši javni novac i koriste javna ovlašćenja zbog toga što će to uvek biti Alajbegova slama i uvek će se, gospodine Šajn, to koristiti za izbornu kampanju. Zbog toga je privatna privreda i kapitalizam bolji od ove vaše socijalno odgovorne države koja stalno pokušava da bude neimar i dunđer."Tko je jamio, jamio je", to su rekli u Hrvatskoj pre 20 godina kad se kralo ili uzimalo na debljinu šljunka. Uvek je tako kad je država glavni preduzimač u zemlji. Zato je problem kada kažete - pa ne, ali naša šansa je infrastruktura i izgradnja ovoga ili onoga. Nikada neće biti zbog toga što će se uvek završavati novim dugom.Gospođo Grubješić, razumem sva ograničenja zbog kojih danas ne možete da govorite, ali sada već imamo ozbiljan problem. Gospodin Rističević kaže

li je plaćen taj dug od pet milijardi i nešto? Da li je plaćen ili nije plaćen? Dakle, ne radi ni o kakvom sređivanju stanja i dolaska do realnog iznosa, u odnosu na neke fakture koje su bile naduvane pre toga, nego su izmireni dugovi po tim starim fakturama ili po tada prezentovanim potraživanjima, a ovo je novi dug. Zato je to toliki problem.Da li li je i koliko u poslednjih godinu dana izmireno dugova "Puteva Srbije" prema putarskim preduzećima pre ovog zakona? Da li je to nula ili neki drugi iznos? Mislim da je iznos malo veći i da iznosi nekoliko desetina miliona evra.Naravno da se slažem da je deo novca "Puteva Srbije" otišao u predizbornim kampanjama, to nije sporno,

raspravi.Nemojte nas da petljate u to. Mi nemamo nikakve veze. Rekli smo 2011. godine – zavedite red u "Puteve Srbije". Naravno da se i meni okreće stomak kada čujem kako je Drobnjak sada postao problematičan, a pre godinu i po dana nije bio problematičan. Bio je problematičan i tada, ali prestanite više s tim prebacivanjem tereta s jednih na druge.Gospodine Šajn, niko ovde ne kritikuje one koji će platiti ovaj dug pošto ni vi ni ja nismo neko ko će platiti ovaj dug. Platiće ga poreski obveznici ili platićemo ga u meri u kojoj doprinosimo svake godine budžetu Srbije. Ne vraćate vi ovaj dug. Vraćaju ga poreski obveznici. Nije Republika Srbija napravila ovaj dug, nego je napravila kompanija, privrednog društvo koje se zove "Putevi Srbije", koje nije država, izvinite, molim vas.U tom preduzeću direktor ima mnogo veću platu od vas, recimo, gospodine Šajn. Znači, on je država za sebe. Ne važe za njega ograničenja koja važe za druge u ovoj zemlji, za one koji su rešili da uđu u politiku, pa da rizikuju, da budu izlagani napadima. Beli medvedi na čelu javnih preduzeća su izuzeti od toga, gospodine Šajn, ali političkom odlukom su izuzeti. Zato je u ovoj zemlji moguće da postoji krol u programu RTS koji kaže da će direktor "Srbijagasa" i naš kolega Bajatović danas posetiti podzemno skladište Banatski Dvor. Ima li u svetu neka zemlja u kojoj se na televiziji objavljuje da direktor preduzeća obilazi svoj pogon? To nigde ne postoji. To je milijarda evra. minuta od vremena ovlašćenog predstavnika. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Mirko Čikiriz, pa narodni poslanik Srđan Šajn, pa narodni poslanik Vučeta Tošković. Podržavanjem ovog amandmana podržavam i svu argumentaciju koju su poštovane kolege iznele u prilogu usvajanja ovog amandmana.Naime, odnos prema trošenju na neki način, uslovno rečeno, i u ovoj oblasti javnih finansija pokazuje i sistem u kome se posluje i svu ozbiljnost postojećeg sistema.Da je uz ovaj predlog zakona stiglo sve ono što treba da stigne i sve o čemu sve kolege pričaju, pa i ja, struktura dugova, vreme nastanka dugova, krivica za nastanak dugova, da imamo jasan pregled zbog čega nešto što je već plaćeno, ne samo kroz putarinu, već i kroz druga davanja koja građani svakodnevno, pa i ja, daju javnom preduzeću "Puteva Srbije", onda i uz čvrste garancije da će se sistem u najskorijem vremenu promeniti, da će neko odgovarati za nastanak ovog duga, mi bismo tada mogli da podržimo ovaj zakon, ali ovako ne možemo.S uz jako lošu infrastrukturu, odnosno stanje naših puteva, uz putarine koje su najskuplje u regionu, uz putarinu od 7,5 evra

postoji toliki manjak? Kako je moguće da iz godine u godinu se na sličan način ne rešava, nego odlaže problem i ne zavodi jedan ozbiljan sistem?Zbog toga je mišljenje naše poslaničke grupe tek kada se postavi ozbiljan sistem i, bez obzira na onih 10.000 radnika koji će sa ovim zakonom faktički spasiti svoja radna mesta, uz argumentaciju za i protiv, mi zaista ovako jedan organizovani haos, jedan opšti javašluk, jednu totalnu neodgovornost i nekažnjivost za ovakav odnos prema ovim sredstvima, mi ovako nešto zaista ne možemo podržati.

Apatinu gradonačelnik nije isti kao gradonačelnik u Somboru, pa dok je gradonačelnik Apatina zaista izdvajao sredstva iz lokalne lokalne samouprave i gradio taj put. Bio sam tamo, ne znam da li ste i vi bili, ali sam isto tako bio i u Monoštoru, gde je jedno udruženje za vreme izbora za

Umesto toga, mora da plati neko drugi.Slažem se sa kolegom iz LDP, ako gledamo pravno teoriju, onda kažemo država to je skupština, jer građani prenose svoj suverenitet putem izbora na Skupštinu Srbije, međutim moram da se složim i sa nečim drugim, da država danas u Srbiji je urušena zahvaljujući tome što se dugo, dugo vremena urušavala.Moram da ponovim ono što sam ponavljao onda kada smo govorili o onom amandmanu da mi imamo situaciju da, recimo, imate u državnoj upravi, koja treba da opslužuje nekoga ko predstavlja državu, da imate ljude koji ne znaju to da rade. Pitam se da li mi možemo da koristimo klasične definicije države u našoj državi koju smo svi zajedno urušili?Još jednom govorim, možda je odgovornost male partije kojoj ja pripadam i poslaničke grupe ove u narednih 10 godina ne toliko velika kao ostalih, ali mi smo svi učestvovali u tome da se uruši država. Mi moramo jednom svi zajedno da postanemo odgovorni prema toj državi da izgradimo državu, da država počne da funkcioniše i da prekinemo više. U tom smislu sam ja govorio. Očigledno se nismo dobro razumeli. Da jasno kažemo građanima – ovaj put vam gradi država Srbija, jer je on deo javnog duga. To nije niko doneo, ni od svoje kuće, ni od svojih roditelja i ne trebate zbog toga za nekoga da glasate, jer jednostavno uzeo je vaše da bim dao polovinu od toga, a onu drugu polovinu morate da plaćate kako znate i umete. Možda se nismo dobro razumeli, ali sam sada pokušao replikom, pošto sam dva puta pomenut, samo da kažem.Dakle, mi moramo ozbiljno da promenimo svoj odnos prema tim građanima jer oni plaćaju, a svi mi jesmo i građani i moramo da promenimo svoj odnos prema toj državi, upravo o kojoj govori kolega iz LDP. Mi možemo u teoriji da pričamo šta god hoćemo. Međutim, u praksi imamo državu kakva jeste. U praksi imamo situaciju da to javno preduzeće jeste država, u praksi imamo da agencije jesu država, u praksi imamo da Vlada jeste država, u praksi imamo da smo 10 godina to radili.Prema tome, svaka teorijska rasprava o nekim drugim državama ne može da se primeni ovde. Da li se puno učinilo za poslednjih godinu dana u izgradnji države? Tvrdim da jeste.

da zaista krenemo polako u izgradnju jedne pravne države u kojoj će jednostrano da bude, ono o čemu je govorio kolega iz LDP, da se zna šta je javno preduzeće, da se zna šta je Vlada, da se zna šta je Skupština Srbije. Međutim, mi živimo u situaciji kada građani još uvek misle da je to ono što je bilo ranije i još uvek se obraćaju ne državi, ne Skupštini, nego obraćaju se svemu i svačemu, misleći da je to Srbija u kojoj treba da žive.U tom smislu govorim da je ovo prilika da kroz ovaj amandman ne branimo praktično stare navike, nego da kažemo šta je crno, da kažemo šta je belo i da kažemo šta je to kakvu državu mi hoćemo i kakva država zaista može da bude deo EU. Sve ostalo mislim da jeste demagogija i da nam to više ne treba. Hvala. Poštovana predsedavajuća, poštovana ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, s obzirom da je napad na ovaj amandman od strane opozicije, a svi znamo da ova vlast nije zadužila ni pola dinara, kada su u pitanju "Putevi Srbije" i izgradnja puteva i ni u kom slučaju nisu oni krivi za ovakav Predlog zakona koji će da ove dugove pretvori u javne dugove.Radeći

neblagonameran, kada je u pitanju izvršavanje svojih zadataka, tako da to nije nikakva novina. Problem je posle u ljudima. Kako da taj program koji donese republika ili pokrajine, ili lokalna samouprava, da obezbedi sredstva i da na nikakav drugi način ta sredstva ne potroši sem tamo gde su namenska?Sada se postavlja pitanja u ovom kratkom periodu od nekih 10 godina, kako su se ta sredstva trošila namenski ili nenamenski?

što nije nemoguće, ali pošto smo mi na vlasti pa ta sredstva neće ići za kampanju predizbornu, nego će ići u "Puteve Srbije" gde ćemo izgraditi puteve onako kako je to programom predviđeno. Srbija zna da ova vlast nije zadužila "Puteve Srbije" ni jedan dinar, nego je to bilo u prethodnom periodu. Ko je kriv to će nadležni organi da utvrde. Hvala. Zahvaljujem se.Pre svega javio sam se na diskusiju gospodina Šajna, ali odlično je i ovo gospodina Vučete Toškovića što je ovde izrekao, pošto smatram da je on potpuno kompetentan da diskutuje o putnoj privredi, pošto je dobar deo svog radnog veka proveo u putnoj privredi, a i u lokalnoj putnoj privredi od 2003. do 2008. godine. Tako da mislim da je potpuno kompetentan i da apsolutno zna kako se finansira lokalna putna mreža a kako se finansiraju putevi prvog i drugo reda u državi Srbiji. Tako da mislim da on to jako dobro zna, čak bolje nego ja i siguran sam da oko toga nema nikakve dileme.Gospodine Šajn vama preporučujem, pošto sam siguran da gospodin Tošković to da ovo o čemu ste vi pričali oko finansiranja puteva u Apatinu, Bačkom Monoštoru i u Bogojevu, u Sonti i u Svilojevu i u naseljima gde god postoje romske zajednice, to se pre svega nalazi u nadležnostima lokalnih samouprava i tvrdim da postoji jedan odgovoran odnos prema svakom delu da se infrastruktura dovede do jednog urbanizovanog i pristojnog nivoa bez obzira d ali se radi o romskoj zajednici, da li se radi o pripadnicima neke druge nacionalne zajednice. Mislim da tu nema nikakvih razlika i nema potrebe da postavljate pitanje za Bački Monoštor ili za Apatin.Poslanik sam iz Sombora i Zapadno Bačkog okruga i sigurno imam potpuno pravo i legitimitet da pričam u ime ljudi koji žive na tom prostoru, da li se to vama sviđalo ili ne. Vi nemate eksplicitno pravo da zastupate nacionalne interese romske zajednice u Republici Srbiji kao niko što nema pravo da zastupa ni jednu nacionalnu zajednicu po tome što se on svrstao u neku političku stranku. Obaveza svih poslanika ovde je da zastupaju interese građana ove zemlje. Molim vas da i vi ne zloupotrebljavate ovo na takav način da kažete da su stanovnici u Bačkom Monoštoru eventualno zloupotrebljeni.Jel onda ja treba da pitam gospođu Grubješić kada će završiti put između Bačkog Monoštora i Kupusine koji je gospođa Kalanović obećala pre dve godine. Predata je projektna dokumentacija i delom se naslanja na romsku zajednicu koja živi u Bačkom Monoštoru? Zatim pitanje da li se grad Sombor zadužio za 85,90 miliona za tu investiciju, a gospođa Kalanović je slagala pre dve godine da će se to raditi i treći put je ove godine odbijen taj konkurs. To su stvari ako želite da pričamo o tome.Ovo ako želite da pričamo o tome.Ovo je zakon države Republike Srbije. Radi se o putevima prvog i drugog reda i ono što jeste nadležnost nacionalnog nivoa. Nemojte da mešate lokalne i nekategorisane puteve i da li je dug od milijardu i 400 miliona samo po osnovu održavanja puteva prvog i drugog reda ili je taj put nastao po osnovu održavanja onih puteva za koje država nije bila odgovorna. Na to sam ukazivao i o tome pričam. Da li su ljudi u putnoj privredi bili zloupotrebljeni jer im je neko dao politički nalog da rade neke druge putne pravce, a da pri tome nisu imali u zakonu utemeljeno. O tome govorim. Hvala.

moja mala Narodna seljačka stranka sigurno u kampanji nije radila ono o čemu su kolege raspravljale. Dakle, nemam nikakv politički interes po ovoj temi, osim

Država im duguje sve ukupno oko 2,7 milijardi. Molim kolege da ne zaborave i druge dugove. Beograd duguje dve milijarde putarima. Lokalne samouprave 1,9 milijardi, Fond za kapitalna ulaganju jednu milijardu, bez ikakve želje da delim dugove na podobne i nepodobne dužnike i na prijateljske i na neprijateljske dugove. Dugovi su dugovi.Ti putari imaju određene probleme. Jedini razlog zbog čega glasam protiv ovog amandmana i zašto glasamo za zakon da se putarima plati je sledeći, da se te firme na određeni način odblokiraju, da im se odblokiraju sredstva, jer ima gde su banke zaplenile mašine itd, i te putarske firme ne mogu da rade. Prema tome, kada ne mogu da rade i radnici ne mogu da primaju platu, 26 puta putarskih firmi očekuje da kroz ovaj javni dug regulišemo dug prema njima.Dakle, to što su imali direktori između sebe, to osuđujem, to što je bilo u kampanji, bez obzira koja stranka radila, to osuđujem, ali mi jednostavno kao ozbiljna država moramo da platimo one dugove koje je država, ma ko bio na vlasti, ostavila iza sebe neka bivša Vlada, a ja se nadam da ova Vlada neće učiniti ono što je uradila prethodna, da neće ostaviti iste takve dugove da neka sledeća Skupština mora neke dugove da pretvara u javne dugove.Rekao sam šta bih ja najviše voleo, da te sve direktore koji imaju pohvatamo, oduzmemo njihovu imovinu, platimo radnicima plate i putarima dugove. Nažalost, to u ovom trenutku izgleda nije izvodljivo.

da platimo na ovaj ili onaj način, da odgovarajuća Skupština i organi nađu način da to reguliše država i lokalne samouprave, pokrajina, Beograd, da bi oni mogli početi da rade, da ne rade na našim putevima samo stranci.Ukoliko su oni založili svoju imovinu, ukoliko su blokirani, ukoliko ne mogu da rade, ukoliko mi njima ne platimo, platimo, od tog posla nema ništa, ti radnici ne primaju plate. To je motiv zbog čega prihvatam da ovo bude javni dug, a naravno da bih želeo da sve skupštine, lokalne, beogradska, pokrajinska urade to i regulišu svoje dugove prema putarima, barem prema ostatku ove niskogradnje koja još uvek postoji u Srbiji.Sve velike poslove u proteklom periodu su uzele neke strane firme. Naši su obično podizvođači, tako da nam je niskogradnja na veoma niskim granama. Iz tih razloga apelujem na vas da ovo ipak platimo, s obzirom da niko više taj dug ne spori, a da svaka organizacija, lokalna samouprava, Beograd, pokrajina, na svoj način pokuša da ovim putarima plate ono što su oni, njihovi radnici uglavnom na veoma visokim temperaturama na vrelom asfaltu zaradili. Mislim da bi to bilo pošteno od nas.Slažem se sa svima vama, ubuduće treba voditi računa da država ne dolazi u ovakav položaj da mora da plaća nešto što je u prethodnom periodu neko olako zadužio. Mislim da sadašnja Vlada ne sme da se ponaša na način na koji se ponašala neka koju smo zatekli i neke prethodne. Hvala. minuta od vremena poslaničke grupe.Reč ima narodni poslanik Bojan Đurić. **Bojan Đurić** Sada sam zbunjen posle onoga o čemu je govorio gospodin Tošković i ovoga o čemu je govorio gospodin Rističević. Gospodin Tošković je rekao da ova Vlada nije napravila od 27. jula prošle godine nijedan dinar duga "Puteva Srbije". Međutim, ministar Dinkić kaže da su u decembru ti dugovi bili oko pet milijardi, da su plaćeni, u međuvremenu, još milijarda i 350 miliona dinara koje tražite sada. Gospodine Rističević kaže da su dugovi na neki datum u maju bili osam milijardi, iz čega zaključujem da je makar nekoliko milijardi novog duga, gospodine Toškoviću, nastalo u međuvremenu.Samo vas molim da se u okvirima vaše vladajuće koalicije, kad Vlada već ne želi da ovde pošalje ministra koji može da odgovara na ova konkretna pitanja, dogovorite šta je trenutno stanje.Druga stvar, nije tačno, gospodine Toškoviću, da nema novih dugova. Ako "Putevi Srbije" pri sadašnjem nivou prihoda koje imaju nisu mogli da izmiruju obaveze, kako će ih izmirivati sada kada imaju još i obavezu da plaćaju PDV. To je između 23 i 25 milijardi dinara, gospodine Toškoviću, godišnje. Biće nešto manje kada se u potpunosti primeni metodologija Zakona o PDV. Oni će imati novi manjak. Već sada ga imaju.Pre nekoliko dana, kad ste usvojili rebalans budžeta, dali ste im još šest milijardi i 200 miliona dinara. Sada im dajete još milijardu i 350 miliona. Krajem prošle, početkom ove godine ste im dali oko pet milijardi. Ubraće u ovoj godini oko 15 milijardi dinara, 120 miliona evra, recimo, od putarina. Dobiće još nekoliko milijardi. To je onih 10% od akciza i dobiće 6,2 milijarde dinara direktne dotacije iz budžeta i imaće ogroman manjak. To je problem. Zbog toga ne mogu da poverujem da će ovo biti poslednje preuzimanje duga. Neće biti. Ovo je na dan 1. aprila. Svi ti ugovori su i dalje isti. Nije zima, doći će zima ponovo tokom ove kalendarske, fiskalne godine, ponovo će nastati isti dug. O tome se radi.Zbog toga ovo nije nikakvo rešenje. li su promenjeni ugovori u međuvremenu ili su i dalje ugovori iz 1992. godine? Pustite kampanju. Dođe, prođe, naravno da je strašno to što se radi u kampanjama, ali nije to suštinski problem. Ovako kako su organizovani "Putevi Srbije", oni generišu dugove non-stop. Oni koji zaključuju ugovore, odnosno anekse, sa njima znaju da neće imati da im plate. Nadaju da će se desiti na kraju ovako da se preuzme dug i da se plati. Tako je postavljen ceo sistem, nije zadnjih godinu dana, zadnjih najmanje 20 godina. Pitanje je šta je bilo i pre toga i koliko je to zaista bilo efikasno, ali se nekako drugačije doživljavalo, sve je zajednička kasa.Moje kasa.Moje ključno pitanje, ako je već tako, šta će nam onda JP "Putevi Srbije", ako mi iz budžeta dajemo, pazite, ustupili smo im prikupljanje neke vrste javnog prihoda ili takse za korišćenje puteva, putarina 15 milijardi, dajemo im deo i za akcize, dajemo im direktnu dotaciju i preuzimamo im dug. Onda nam ne trebaju "Putevi Srbije". Onda može država direktno da ugovara poslove i direktno da plaća. Biće i kasnije, jeftinije, uštedeće se za one koji su tamo zaposleni, za kabinet direktora koji je ogroman. To nam je onda jeftinije. Ne treba nam onda JP "Putevi Srbije" i ne dam ni dinar "Putevima Srbije" dok ne ispune svoju elementarnu zakonsku obavezu. Dobijaju direktnu budžetsku subvenciju. Po amandmanu LDP na Zakon o javnim preduzećima dužni su da Vladi dostave i da objave na svom sajtu plan unutrašnjeg restrukturiranja, odnosno plan kako će potrošiti novac za subvencije i šta će učiniti da im sledeće godine ne treba subvencija.Da li su uradili to, gospođo Grubješić? Nisu. "Putevi Srbije" i dalje imaju upravni odbor, iako on ne postoji po zakonu već šest meseci. Zato nema ni dinara za "Puteve Srbije".

predsedavajuća, uvažena gospođo potpredsednice Vlade, i do mene je došlo to da je ministar Mrkonjić bio ljut na vas što niste replicirali poslanicima koji su kritički govorili o ovom predlogu zakona. Mene je to zaintrigiralo. Očekivao sam da ministar Mrkonjić dođe danas u ovu salu i da pokuša da nam da odgovore na pitanja. Vi očigledno ne želite da se uključite u ovu raspravu, verovatno zato što niste vični da o ovoj temi raspravljate, zato što niste ti koji rade sa putarima i koji može da nam da ijedan odgovor na pitanja koja smo postavili u raspravi u načelu.Građanima Srbije koji će po drugi put platiti dugove putarskih firmi, podsećam da prvi put plaćaju kroz registraciju kola, akciza na gorivo, sve ostale poreze koji idu u budžet i u kasu Srbije, iz kojih se izdvajaju ove subvencije o kojima je bilo reči. Ponovo ćemo platiti to.

Zašto ne postoji niko ko je odgovoran zašto "Putevi Srbije" probijaju planove koje prave ili imaju loše planove, pa loše planiraju? I jedno i drugo je realno, i da probijaju planove i da loše planiraju. Nas ništa ne iznenađuje.Zašto

na koji način se troše pare, jer na ovaj način nigde nećemo stići i ne bih se složio sa gospodinom Đurićem da treba neki da budu izuzeti, zato što nisu predmet rekonstrukcije, da treba da budu izuzeti od odgovornosti. Ne. Zna se ko je napravio dugove i zna se da je predsednik Tadić bio predsednik Saveta za infrastrukturu od 2008. godine i da je išao, sekao vrpce po celoj Srbiji. Ne može on da ne bude odgovoran za dug koji je sada nastao. Ne može ni penzionerska stranka da bude neodgovorna. Oni možda nisu direktno pravili dug u "Putevima Srbije", ali su pravili rupu u nekim drugim preduzećima kojima upravljaju. To je njihova odgovornost i svih onih koji su to radili. Ovo je dug koji je nastao ranije i mi sada treba da ga saniranomo. To nije sporno, pre svega zbog tih ljudi koji čekaju da se ovo reši, da bi bile isplaćene zarade.Da li je to tih 26 preduzeća koje pominje gospodin Rističević? Možda jeste. Ali vi nam opet niste dali ono što smo tražili - za koje firme, za koji dug plaćamo mi ovih 1,3 milijardi? Mi smo tražili samo specifikaciju, ništa drugo. Znači, kad je ugovoren posao, zašto nije plaćen, da li je završen? Mi to nemamo. Vi tražite ovde, od poslanika, da dignu ruke za nešto što ne znamo šta je, za 1.300.000 duga putarski firmama. Zakon od osam članova. Niste nam rekli, pod jedan, 120 miliona dinara firmi toj i toj, za poslove tu i tu, tako i tako. Da znamo kome će ići. Ne, ni ovde u sumi i opet će neko drugi da raspoređuje te pare. Možda te pare, na kraju, opet ne dođu do onih kojima su namenjene, o kojima se ovde govori. govori. Model, koji vi primenjujete ovde, gde se neprestano prebacuju dugovi na budžet javnih preduzeća, je potpuno neprihvatljiv.Oko zdravstvenih ustanova - krajem prošle godine smo preuzeli dug zdravstvenih ustanova za lekove, za dugovanje za lekove koji je bio devet milijardi, 13 milijardi. Sada ste došli da se taj zakon izmeni zato što je taj dug manji. Zašto je manji? Zato što onda, mi smo vas i tada upozoravali, niste dali specifikaciju svih dugovanja - kome se duguje, po kom osnovu, koliko se duguje i koliko je plaćeno? Ne, nego ste đuture, onako napravili cifru odoka 13 milijardi i došli ovde u Skupštinu. Sada dolazite da menjamo taj zakon. Sve se radi odoka. Ne možete vi da kažete, vi ste tu ispred Vlade i dužni ste da nam odgovorite. Ne možemo mi da ostavimo Skupštinu i građane bez odgovora, to je osnovna stvar.Drugo, ili treće, na šta liči da, juče smo čuli izjavu gospodina Mrkonjića, koji kaže na Varadinskom mostu koji se finansira delimično iz Republike, delimično Grad Novi Sad i delimično pokrajinska Vlada, taj posao su dobili da rade italijanska i španska firma. su nosioci posla i dobili su to da rade. On kaže – srećni smo zato što "Mostogradnja" gradi ovaj most. Znači, "Mostogradnja" je dobila posao da gradi most, a nosioci i podizvođač su italijanskoj i španskoj firmi "Mostogradnji". Sigurno neće dunđeri iz Španije da dođu i da grade naš most. Sigurno neće iz Barselone da dođu oni da čukaju i da vare most, nego će to da rade naši ljudi.Postavljam pitanje

To je isto pitanje na koje očekujemo odgovor. Baš me zanima, proći ćemo i idemo u Novi Sad u subotu, pa ćemo da prođemo i da vidimo koliko Španaca i Italijana zida taj most? Baš ću da idem, povešću prevodioca za španski i italijanski, da proverimo koliko Španaca i Italijana zida taj most. Da li ih ima dvoje, troje? U toku je i "Egzit", tako da će biti puno Španaca i Italijana, ali ne na mostu nego na

Očekujem da oni podrže ovaj zakon, jer se time pokrivaju dugovi koji su nastali u njihovo vreme, da obeštete te ljude koji rade u najtežim uslovima, u putarskim firmama, po vrelom vremenu i da bar oni dobiju neku zaradu.

ne znam kakvi su putevi u Africi, nisam se vozio Afrikom, ali da li će nam biti kao i do sada? Da li će nam standardi biti takvi da se uvek stavi manje šljunka, manje rizle, manje asfalta i da naš put propadne?Konačno,

i to kakav autoput, i to kakve tunele, i u mnogo većoj kilometraži nego što smo mi napravili od 2008. godine.To godine.To su pitanja na koja očekujemo odgovore. Mislim da bi bilo jako ružno prema građanima Srbije i prema poslanicima da do kraja rasprave ne dobijemo ni jedan odgovor na pitanja koja postavljamo danima ovde u Skupštini. Hvala. minuta i 10 sekundi od vremena ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe.U elektronskom sistemu su prijavljeni narodni poslanici: Janko Veselinović, Vučeta Tošković, Siniša Lazić, Marijan Rističević i Srđan Šajn.

vodite ovu sednicu i raspravu potpuno pasivno, neangažovano, a to znači, gospodine Đuriću, upravo to da smo raspravu u načelu završili pre neki dan. Čitav sat i po, od toga bar tri četvrtine, vodimo raspravu u načelu. Čak i uz ove amandmane pominjemo zdravstvo i sve živo.Osim živo.Osim toga, bez obzira na trošenje vremena svoje grupe, ili ovlašćenog predstavnika, ima i onih koji to nisu trošili a redovno se replike ne završavaju u poslovničkom vremenu, nego mnogo duže i ne opominjete, ne puštate.Dajte da se stvarno vratimo na amandmane i da raspravljamo o amandmanima. Ostavimo ponavljanja načelne rasprave,

Narodni poslaniče, nema povrede ni člana 104. ni člana 106. Amandman koji je u pretresu glasi – briše se. Zakon koji je u pretresu je pretvaranje u javni dug dugovanja JP "Putevi Srbije".Ako hoćemo da govorimo, kako se to kaže, u užem smislu, onda za dve vlade, a ako hoćete u širem smislu, za ukupno 10 vlada koje je Srbija birala od 1990. godine dakle, u pokušaju da omogućim red na sednici, da omogućim svim narodnim poslanicima da kažu šta imaju o ovom predlogu zakona, na amandman "briše se" imam sledeći izbor ili da nikom ne dozvolim da kaže išta osim "podržavam amandman briše se", "ne podržavam amandman briše se", ili da podrazumevajući kakav predlog zakona je u proceduri, dozvolim svim poslanicima i digresije.Da

Nije data ni jedna replika, niti će biti ako se rasprava nastavi u ovom duhu kako je to do sada bilo.Dakle, vodim računa o redu na sednici znajući kakav je amandman i kakav je Predlog zakona u pretresu.Da li želite da se Narodna skupština izjasni o povredi Poslovnika? (Ne)Zahvaljujem se i molim da se podsetimo da ću ponovo obrisati elektronsku listu.Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović.Molim da se prijavi.Posle njega reč će imati narodni poslanik Vučeta Tošković.Izvolite. Poštovana predsedavajuća, uvažena potpredsednice, dame i gospodo narodni poslanici, primedba, koja nije samo moja već i ostalih poslanika, jeste da mi ovde za ovlašćenog predstavnika imamo potpredsednicu Vlade koja nema baš nekih previše dodirnih tačaka sa "Putevima Srbije",sa dugovima "Puteva Srbije" i da mi u poslednje vreme ovde imamo na neki način dežurnog ministra za tu nedelju, slično kao u vojsci - dežurnog oficira i to bi izgledalo lepo da je to uređena i dobra vojska. Međutim, meni se ovde čini da se radi o vojsci koja je na neki način prilično dezorjentisana i niti znaju vojnici, niti oficiri šta im je činiti. U takvoj situaciji teško je uputiti pitanja i dati konstruktivne predloge vezano za ove zakone koji su na dnevnom redu, a veoma su bitni i u pravu je bila predsedavajuća Gordana Čomić kada je rekla da je ovo amandman koji daje vrlo široke mogućnosti za njegovu interpretaciju jer se praktično njime, njegovim brisanjem stvara mogućnost da se država ne zaduži za 1.346.775.310 dinara, odnosno da ne preuzme dug "Puteva Srbije" ili da država preuzme taj dug i da praktično gurne ruku u džep svim građanima Srbije, što nije prvi put i ne bi prvi put učinila ova vlada koja donoseći ovakav rebalans budžeta, pre toga budžet i ne zna ništa drugo nego se zaduživati i preraspoređivati taj dug.Bila je zanimljiva rasprava prethodnih diskutanata iz redova opozicije koji su pomalo na čudan način prebacivali odgovornost na prethodnu Vladu i nije čudno kada se mi iz DS možda ne možemo privići na to da smo opozicija. Bili smo na vlasti četiri godine, ali je za čuđenje činjenica i vi ne možete priviknuti na to da nismo mi više vlast,

SPO.Međutim, kada je u pitanju presecanje vrpce tačno je da je predsednik Tadić imao prilike da preseca vrpce na novim deonicama auto puteva. Sadašnji predsednik Republike Srbije, gospodin Nikolić nije imao mogućnost da bilo gde preseče bilo kakvu vrpcu pošto nijedan kilometar auto puta nije sagrađen, a po svemu sudeći niti će biti skoro završen, eventualno možda kada budu završili košenje deonica oko auto puteva koji je prethodna vlast sagradila možda bi mogao da preseče neku povodom dana kosidbe ili završetka kosidbe okoline tih puteva.Međutim, ukazali smo to i u načelnoj raspravi, rekli ste da vam je gospodin Mrkonjić veoma simpatičan, a i meni bi bili simpatični gospodin Mrkonjić i gospodin Ilić i svi fini ministri u ovoj vladi da nisu ministri. Ali, nažalost, oni su ministri i na tim pozicijama mi nisu simpatični pošto prave veliku štetu Republici Srbiji. Zašto prave štetu? Danas raspravljamo o zakonu kojim država Srbija preuzima na sebe obavezu od 1.346.775.310

i javnog preduzeća "Putevi Srbije" koje je u nadležnosti sticajem okolnosti SPS i ova vlada nije imala snage i pored obećanja da će sprovesti javne pozive, da će primeniti Zakon o javnim preduzećima, da će depolitizovati javna preduzeća, nije smogla snage da na odgovarajuća mesta stavi ljude koji su kompententni. Primer Novog Sada

na javnom konkursu kao izabrani novi direktori i gle čuda svi redom bivši v.d. direktori po partijskoj pripadnosti od SNS,

tu koaliciju sada u Novom Sadu. Među njima su i stranke koje su očito kupovale glasove na izborima.Možda bi bilo logično da i u narednom periodu gospodin Drobnjak obavlja posao direktora "Putevi Srbije" i ne zadužuje više Republiku Srbiju, da samo po osnovu neplaćenih putarina godišnje država Srbija, odnosno "Putevi Srbije" ne bude oštećena za milion 746 miliona evra. evra. Samo na bazi neplaćenih putarina, oni koji ne žele da plate putarine, a to im je gospodin Drobnjak omogućio. Zamislite šta bi se za milion i 700 evra moglo uraditi i na tim putevima. Možda bi se neka rupa mogla zakrpiti. Možda bi se mogli napraviti bezbedniji izlazi i ulazi na autoputevima, da na njima ne ginu naši građani. Možda bi se mogle obezbediti neke deonice tih puteva.Međutim, ne, gospodin Drobnjak za one koji nastradaju na tim putevima kaže da su oni slepi jer samo slep čovek ne bi video betonske stubove koji stoje skroz neobeleženi na deonici puteva. Gospodine Mihajlov, i vi to sami dobro znate.U tom smislu, ovaj zakon i ovaj član zakona jeste jedan od dokaza da je ova vlada nesposobna, da ona tumara, da kada nema drugog rešenja posegne za parama parama od poreskih obveznika, odnosno od građana Srbije.Imali ste prilike neki dan da vidite da jedan vlasnik automobila

Dakle, 10.000 dinara ide od vlasnika automobila, koji registruju svoj automobil, kao prihod za održavanje puteva. Gde su te pare nestale od dva miliona vlasnika automobila koje su vlasništvo građana, koji su nekomercijalna vozila, što od teretnih kamiona, traktora, prikolica itd? Pitam Vladu Srbije – da li ove pare završavaju kao i sva druga sredstva koja su namenska za krpljenje nekih rupa u budžetu koji je napravila ova Vlada i zbog nesposobnosti resornih ministara?U tom smislu, ne možemo, kao stranka, da osećamo odgovornost za ovo što radi postojeća vlada, niti možemo da podržimo ovaj zakon. Naravno, mi možemo da podržimo ovaj amandman koji na neki način ide na to da ceo zakon bude

kako se građani ne bi dodatno zaduživali. Neko je malo pre rekao da nije isključeno da će u nekom narednom periodu opet ovakav zakon doći u proceduru i da ćemo i dalje plaćati ono što kao štetu naprave neodgovorni direktori, opet kažem, u državi u kojoj su direktori apsolutno političke figure, apsolutno po stranačkoj pripadnosti postavljeni i imenovani i bez bilo kakve želje da se bilo šta promeni na tom planu.Sasvim ste izigrali Zakon o javnim preduzećima, pa i zakon koji bi trebao da reguliše pitanje izbora direktora na državnom nivou. Gotovo svi direktori su ostali na tim mestima na koja su prethodno izabrani. Kada organizujete konkurse, to organizujete na način da neko od vaših političkih kadrova ostane na toj funkciji, jer ste kroz uvođenje tri kandidata, koja ulaze u završni krug, uvek omogućili da među tom trojicom bude i čovek iz vaših stranaka i nema tu nikakvog govora o depolitizaciji. Dok god to tako bude naši putevi će biti ovakvi kakvi su sada, puni rupa, a građani Srbije će plaćati taj nemar i nebrigu ove vlade o putevima, a i državi u celini.

korišćen je pogrešan podatak. Podatak nije da je u koaliciji Romska partija, nego da je u koaliciji Romska demokratska stranka, i to ona stranka kojoj su overili mandate DS kada je bila na vlasti u Novom Sadu na početku

Moj utisak je da u ovoj Skupštini imamo samo dve opozicione stranke, a to su LDP i DSS. To se vidi iz svih rasprava do sada. Mi nismo ti koji se svaki dan nudimo da li jednoj, da li drugoj vladajućoj stranci, gde u rečima čelnika te stranke i funkcionera može da se vidi žal za nekim prošlim vremenima i za učešćem u vlasti. Mi se držimo naše politike, uvek isto,

da uvek budemo protiv svega. Kao čovek, moj životni moto je da se trudim da u svemu i svakome nađem nešto dobro. To je hrišćanski pristup. Trudim se da u svakom zakonu, svakom čoveku, vama, i u svakom drugom da nađem nešto dobro i da se nadam da je to dobro jače od onoga što je loše u zakonu, svakom čoveku, jer smatram da svako ima pravo na grešku, da popravi tu grešku i da svakom treba dati novu priliku. To je moj životni moto i tako pristupam.Vi imate priliku, kao opoziciona stranka, da pokažete da ste opoziciona stranka, da oštro kritikujete Vladu i da ćete na taj način da se ponašate, a ne da malo budemo opozicija, a onda u drugoj rečenici da pokušavamo da kažemo, ne vi, ali vaše kolege, da im je žao što niste opozicija.Drugo pitanje, rekao sam da mi je ministar Mrkonjić simpatičan i pri tome ostajem, voleo bih da je tu da mi objasni - zašto je 2010. godine podneo zahtev za razrešenje direktora Drobnjaka, a Vlada to nije prihvatila? Ko iz Vlade to nije prihvatio 2010. godine, ako je ministar Mrkonjić to podneo?

preuzimanju obaveza JP "Putevi Srbije" prema privrednim društvima na osnovu neizmirenih obaveza. Nadam se da će Bog oprostiti onima koji budu glasali za njega.Sa

Radi se o jednoj partiji, odnosno grupi građana koja se predstavljala kao predstavnici Roma, a u stvari oni su kupovali glasove, postoje krivične prijave…(Predsedavajuća:

da nemam pravo da zastupam Rome i da budem opravdan pred vama da mi ne bi oduzeli reč.Dragi kolega, vi jeste u pravu da ja nemam pravo da delim paketić Romima za razliku od vas koji imate. Međutim, razumem da vi niste čitali program Romske partije u kojoj stoji da mi predstavljamo socijalno ugrožene kategorije, ali ne razumem da vi niste čitali vaš program i da u vašem programu nigde ne piše da treba da radite ono što ste radili, da na sednici Nacionalnog saveta postavite čoveka iz DS koji će da bude tutor tim organizacijama. To vreme je prošlo. To morate da prihvatite.

Radi se o jednom pravu. Mogu u svom programu, zajedno sa svojim članovima, da definišem koga hoću da predstavim i u demokratiji niko nikome ne može da natura koga on želi da predstavlja. Mi smo se opredelili, u skladu sa Ustavom, u skladu sa zakonom, predstavljamo Romsku nacionalnu zajednicu i socijalno ugrožene kategorije. Ako neko ima sa tim problem, neka pokrene inicijativu da se promeni Ustavu, da se promene zakoni u Srbiji, ali onda mora da zna da je u programu njegove partije koja se definiše kao levica to prihvaćeno i oni su glasali za to. Zaista ne bih da vređam neke druge vaše članove i sada da vam pričam šta znači levica i ko može da vodi levicu. Hvala. Hvala.Prekidamo repliku, molim vas, pošto smo se udaljili od teme. Meni je dužnost da vodim računa o dostojanstvu. Dakle, pošto smo otišli van teme, dajem reč sledećem prijavljenom govorniku.Izvolite, gospodine Mihajlov, povreda Poslovnika.

rekao šta ja tu vidim hrišćansko u ovom zakonu. Prosto, dužni ste da mi date, pošto je on pogrešno protumačio ono što sam govorio, pogrešno ili zlonamerno ili nije možda slušao raspravu u načelu, kada smo mi najoštrije kritikovali ovaj zakon i u raspravi u načelu i danas. Na taj način može da dovede nekoga u zabunu, da neko pomisli da ćemo mi da podržimo ovaj zakon. Ne. Ali, dajte mi pravo na repliku, prosto da gospodinu Veselinoviću odgovorim na način na koji treba da se odgovori, a ne da mi uskraćujete pravo na repliku, a eksplicitno sam pomenut i pogrešno je protumačeno ono što sam govorio i u raspravi i po replici. Gospodine Mihajlov, smatram da nije povređen član 27, pošto član 104. utvrđuje da o pravu na repliku odlučuje predsedavajući. Dakle, odlučila sam da prekinem ove replike, s obzirom da smo se udaljili od teme, kao što rekoh.Sledeći prijavljeni za reč je narodni poslanik Vučeta Tošković. Daću jedan mali doprinos ovom zasedanju današnjem i da neću govoriti, na predlog kolege iz PUPS, odustajem od daljeg govora.

grada Beograda i lokalne samouprave, svako na svoj način likvidira dugove prema putarskim organizacijama, iz prostog razloga što su putari, ne samo radnici, nego i vlasnici, to nisu samo direktori, u teškoj situaciji. Mašine su često založene, ne mogu da se pokrenu dok oni ne plate dug bankama, a oni ne mogu da plate dug bankama jer im duguju, od lokalnih samouprava koje duguju gotovo dve milijarde, grad Beograd dve milijarde, Fond za kapitalna ulaganja milijardu, a ono što se nezvanično tvrdi jeste da samo prema organizacijama koje je uhapšeni Borovica imao, da samo prema putarskim organizacijama duguju milijardu i 700 miliona.Apelujem miliona.Apelujem na to da svaki organ razduži prema putarskim organizacijama svoje dugove i da te putarske firme nisko gradnja budu likvidne. To je jedini razlog zbog kojeg ću glasati za ovaj zakon, da se određeni dug pretvori u javni dug. opštine, skupštine opštine lokalnih samouprava, grada Beograda, pokrajine, moraju da nađu načina da se ti dugovi likvidiraju.Takođe sam rekao,

Čak znam i stranku koja je to kontrolisala, ali to neću spominjati. Na isti način likvidiraju dug kao što to radi država ili na neki sličan način da bi putarske organizacije došle do novca, isplatili plate, deblokirali mehanizaciju i mogli da učestvuju dalje u radu.

da budu podložni kontroli i krivičnom gonjenju ukoliko su nešto uradile, naravno, i direktori putarskih organizacija, JKP "Beograd putevi", "Srbija putevi" itd, razne putarske firme i preduzeća koja su sa njima sklapala ugovore. podložno krivičnom gonjenju, da bude predmet istrage, ali mi dugove moramo platiti da bi putarske firme i njihovi zaposleni, da bi se odblokirala mehanizacija, da bi iz toga izašli. Nije dug države 8,7 milijardi, već je ukupan dug koji su napravile i lokalna samouprava i grad i pokrajina i država, a država tu ima manje od jedne trećine duga. Hvala. **Vesna Kovač** Hvala.Sledeći prijavljeni je narodni poslanik Radoslav Milovanović. Poštovana predsedavajuća, govoriću o načinu da se reši ovaj problem, povezano sa članom 1. koji je podnela koleginica Judita Popović. Popović. U tu svrhu je i pitanje ministarki koja je ovlašćeni predstavnik danas.Zanima me – da li je preduzeće "Putevi Srbije" mimo tendera napravilo ugovor sa firmom "Tehnokop"? Vezano je za elektronsku naplatu putarine. Ono što je meni poznato jeste da je za radnike te firme obezbeđena subvencija od 4.000 evra po radniku i da je to uradio ministar finansija, ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić.

rebalansu budžeta smo videli da je za Kancelariju za brze odgovore koja je, naravno, neophodna, predviđeno 8,8 ili 9 milijardi dinara.

budžet te kancelarije, pa da se smanji budžet ovih 132 agencije, koliko ih postoji u Srbiji, pa da se smanje malo troškovi ekonomskih ambasadora, mogli bi da se na neki način pokriju ovi dugovi, a da ne dođe do daljeg zaduživanja.Podsetiću još jednu stvar građane Republike Srbije, da je zadnja izgradnja pruga u dužini od 150 km u Srbiji bila u vreme Vlade Zorana Đinđića, a da je most koji je urađen u Beogradu i koji je stalno napadan ovde u Skupštini - prvi novi most te veličine sagrađen u Srbiji, još iz vremena Tita. Sve ono što je dobro urađeno i što je radila DS ovde se kritikuje, a zaboravlja se da 60% Vlade u prošlom sazivu sada čini Vladu Republike Srbije. Hvala.

da narodnim poslanicima, građanima Srbije objasnimo zbog čega je LDP protiv da se na teret svih građana Srbije prenese dug Javnog preduzeća u iznosu od 11,5 miliona evra. Očigledno je da u ovoj sali niti potpredsednica Vlade, niti bilo ko može da odgovori odakle potiče dug od milijardu i 300 miliona Javnog preduzeća "Puteva Srbije".Iz

da je decembra prošle godine usaglašen dug sa Javnim preduzećem "Putevi Srbije" po svim bilansima, u iznosu od pet milijardi ili 45 miliona evra, da je to sve plaćeno, opet na teret građana Srbije, odakle su onda nastali ovi aneksi?Umesto što ministar Mrkonjić gradi, ne znam da li gradi ili danas ugovara neke koncerte, mislim da mu je mesto da dođe ovde pred narodne poslanike i razjasni, da se mi ovde ne bi nagađali da li je dug iz 1991, da li je dug iz 1992, da li je dug iz 2000, 2008. ili 2010. godine, da dođe i kaže odakle 11,5 miliona evra duga.

Dame i gospodo narodni poslanici, čl. 127. i 128.Član 127. stav 1: "Narodni poslanici dužni su da koriste isključivo svoje identifikacione kartice kao i da se identifikuju pri ulasku u salu ubacivanjem kartice u poslaničku jedinicu, odnosno da se odjave prilikom napuštanja stav 1: "Narodni poslanici dužni su da identifikacione kartice nose sa sobom prilikom izlaska iz sale Narodne skupštine".Ja tražim da se tačno u ovom trenutku utvrdi da li je u sistemu narodni poslanik Srđan Milivojević? da se radi o jednoj moralnoj gromadi koju, kad naiđete, na takav način, pokušavate da ispravite i da vratite sekretaru njegovu karticu, on to smatra krađom. Dakle, molim vas, sad vi recite ko je dužan da utvrdi da li je ta moralna veličina trenutno u sali? Opa, evo ga. Sada više nije.Dakle, ja tražim da se utvrdi da li je u tom vremenu o kome sam ja govorio on bio u sistemu, da li je lažno prikazivao svoje prisustvo na sednici Narodne skupštine, da li je možda šetao po kuhinji, da li je možda šetao po restoranu, da li je možda prošetao po gradu Beogradu, možda otišao malo dalje, do grada Bodruma, do Soluna, imajući u vidu da on ovih dana uporno preko nekih svojih novina, pod znacima navoda jer novine ne mogu da budu ničije, pokušavaju da plasira informaciju o nestanku njegove kartice. Malo pre je jedan kolega uradio nešto slično kao neki drugi poslanici i pokušao da ispravi tu nepravdu, odnosno tu nepravilnost koju je priredio Srđan Milivojević. Znači, tražim da se da li je on bio u sistemu onog trenutka kada sam ja reklamirao Poslovnik, da li je sebe prikazao kao da je u sali a nije bio, a svi ste svedoci da ga nema više od sat vremena i da, u skladu sa Poslovnikom, preduzmete neke mere.Verujte, ja ovo ne bih reklamirao, dešava se da ljudi zaborave, ali on ovo redovno radi i s obzirom da je na početku sednice svima održao predavanje, vreme je da i on bude predmet neke reklamacije. Hvala. Hvala.Gospodine Rističeviću, podsećam vas da povredu Poslovnika može da učini samo predsedavajući. Molim stručne službe da, ukoliko postoje kartice koje se nalaze u sistemima, da ih pokupe.Nastavljamo sa radom.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.Da li neko želi reč?

satima raspravljamo o prvom članu zakona i jasno je koliko je ceo ovaj zakon poguban. Dakle, zaista bi bilo potrebno da se napravi neki red u Srbiji, da se zna ko uzima kredite, zašto troši te kredite, u koje svrhe troši i na koji način će opravdati trošenje zajedničkih sredstava građana Srbije. Jer, građani Srbije su ti koji plaćaju poreze.Prema tome, kada govorimo o članu 2, bilo bi dobro, kada se predlaže ovakav jedan zakon koji je sam po sebi jedan skandal, da se ujedno i uz zakon dostavi i materijal. Dakle, na šta se odnosi milijardu i 346 miliona dinara? Na koje obaveze? Kako su te obaveze nastale? Kome su te obaveze u stvari obećane obećane kao novčana isplata? Mi ovde nemamo relevantne dokumente na osnovu kojih mi kao parlamentarci možemo da procenimo da li su te fakture na osnovu kojih je dug nastao prave fakture ili su naduvane fakture ili postoje neke kamate koje su obračunavate po nekim zelenaškim stopama?Jako stopama?Jako je bitno da, ukoliko se odlučite na to da svalite svu neodgovornost, nesposobnost, očigledno veliku pohlepu na građane Srbije, ujedno kažete kako ste došli do jedne cifre koja i nije tako mala? Mi smo decembra meseca razgovarali u ovom parlamentu o nekim garancijama javnim preduzećima "Srbijagas", "JAT", "Železnica Srbije". Dakle, ista meta, isto odstojanje. Skoro svaki mesec mi imamo ili neku garanciju kao država ili imamo pretvaranje nekog duga javnog preduzeća u javni dug. dug. Radi se o tome da ne postoji sistemsko rešenje u vezi funkcionisanja i rada javnih preduzeća koja očigledno rade kako im se ćefne, gomilaju dugove, a na kraju mi u parlamentu raspravljamo satima o tome o kakvom dugu se radi.Prema tome, i u obrazloženju ste naveli ovde da se radi na određenim sistemskim rešenjima i da su predložene neke promene u smislu u smislu sistemskih zakona koji će sprečiti ovakve i slične situacije jer je za očekivati da ćemo sutra imati identičnu situaciju u ovoj, i u vezi "Srbijagasa", i u vezi "JAT-a" i vezi "Železnica Srbije", a to je samo jedan deo svih onih velikih gubitaša javnih preduzeća. Hvala, gospođo predsedavajuća.Gospođo Grubješić, zaista ne mogu da iskažem koliko mi je žao što na vašem mestu danas nije gospodin Mrkonjić da sa njim razgovaramo o svim ovim problemima.(Dejan žao.)Molim kolegu iz poslaničkog kluba SPS da ne dobacuje. Ovo je stvar kulture, vaspitanja i svakako odnosa prema poslu koji obavlja svako od nas ovde. Mislim da bi bilo dobro kada već zavlačite ruku u džep građana Srbije, uzimate im milijardu i 350 miliona dinara da resorni ministar obrazloži zašto to čini u ovom parlamentu.Vodimo

Mi smo bili šokirani prošli put kada je ovaj zakon došao u skupštinsku proceduru odmah nakon predloga budžeta za 2013. godinu. Tom prilikom nismo dobili od ministra finansija, gospodina Dinkića, odgovor zašto je od narodnih poslanika i od građana Srbije sakriveno tih 13 milijardi jer nije bilo prikazano u deficitu.Zašto je to išlo u taj skriveni deo? Nismo dobili odgovor, mada smo ga tražili i pre nekoliko dana kada smo raspravljali ovde o rebalansu budžeta, ali smo bili svesni da će morati ministar Dinkić, kao i sada što je trebalo da bude gospodin Mrkonjić ovde, da nam obrazloži koji su razlozi za tako nešto. Jer, kada napravite grešku od 13 milijardi pa je svedete na pet, onda ispada da ste vi uštedeli tih osam milijardi.Mi smo analogno čitavoj priči koji smo vodili vezano za fond zdravstva govorili i ovaj put kada smo pričali o "Putevima Srbije". To samo govori da se ponavljaju isti problemi, da se greške ne otklanjaju na pravi način i blagovremeno, već opet raspravljamo o nečemu, a ne znamo o čemu pričamo. Mi opet nismo sigurni o kojim iznosima govorimo, o kojim preduzećima govorimo, koliko to država Srbija treba da vrati novca i kome. Znači, nešto slično će se dogoditi i sa ovim zakonom.Opet nam nije poznato kako se došlo do ovog iznosa? Ko je odredio da je to milijardu i 350 miliona dinara? Kao što je i fond zdravstva sistematski pljačkan i opljačkan, tako su i "Putevi Srbije" u prethodnim godinama ojađeni.Da li ovaj zakon predviđa bolju kontrolu priliva sredstava u "Puteve Srbije" i rashoda koje imaju? Sigurno da ne. Da li se iz Predloga zakona vidi kada je ovaj dug nastao, što smo mi tražili amandmanom koji smo podneli na ovaj zakon? Zašto su probijani planovi JP "Putevi Srbije"? Da li usvajanje ovog zakona znači da "Putevi Srbije" neće imati gubitke u 2013. godini? Da ih restartujemo, vraćamo na nulu i sada će to biti jedno perspektivno i uspešno javno preduzeće.Da li građani Srbije znaju nešto o tome? Ne. Njihova obaveza je da plate registraciju vozila, da plate gorivo, da voze po rupama, bilo na auto-putevima, koridorima, motor-veju ili ne znam kakvim saobraćajnicama, da se ili zakucaju u betonski stud ili da promene dioptriju da im se to ne bi desilo.Jedino desilo.Jedino što znamo da se u Srbiji svake godine milijarde dinara troše na održavanje puteva, da je to održavanje puteva sigurno najskuplje bar da kažemo na zapadnom Balkanu kako je to danas moderno. Znamo da se ne raspisuju tenderi, znamo da se često krši Zakon o javnim nabavkama, znamo da naše firme dobijaju poslove kao podizvođači, znamo da su u obavezi da plate PDV za razliku od stranih firme koje su dobile posao osnovnim ugovorom, znamo da se aneksiraju ugovori, da tu nestaju milijarde građana Srbije.

periodu?Pokušavajući da uhvatim nit, ideju da se ovih 1.350.000.000 miliona isplati "Putevima Srbije" odnosno pretvori u javni dug, došao sam do zaključka da je to dug koji je nastao od januara meseca, i koliki je ukupan dug to se još uvek ne zna. Danas smo čuli da je pet milijardi, da je 7,8 milijardi, da je 8,7 milijardi, kako mi možemo raspravljati o nekom zakonu i pretvarati obaveze jednog javnog preduzeća u javni dug, ukoliko ne znamo koliki je njegov ukupan dug?Šta znači peglanje duga od 1.350.000.000 miliona za prethodnih nekoliko meseci, odnosno od januara pa do 1. aprila ove godine? Kome ide ovaj novac? Koliko će dobiti određena preduzeća koja se bave putnom privredom? Da li će novac dobiti i likvidna preduzeća, ili ona koja su u blokadi? Dal i će novac dobiti MB "Miljković"? Da li će dobiti "Srbija autoput"? Da li će dobiti magistrala, ili neka druga firma koja se odjednom pojavila u ugovoru iz 1992. godine.Nema tih firmi na spisku onih preduzeća koja treba da održavaju puteve? Neke su se pojavile volšebno od 2008. godine, i sad su uspešne i sad se njima duguje.Demokratska stranka Srbije, svojim amandmanom traži vrlo jednostavnu stvar – da se napravi spisak poverilaca, znači svih onih firmi kojima se duguje, da se zna koji je to iznos, ugovor taj i taj, sklopljen tada i tada, u vrednosti toj i toj, za posao taj i taj i da li je taj posao završen ili nije završen. Onda da vidimo da li neko mulja sa parama, pa onda dođe ovde u parlament i traži da se iz budžeta Republike Srbije pokriju nečiji privatni projekti i neke lične kombinacije.Iz ovog zakona se ništa ne vidi od toga. Nažalost Vlada nije prihvatila amandman DSS, mi smo čak ostavili i rok od 15 dana, da se ovaj spisak nama dostavi, jer navodno, taj spisak postoji.Ja ne mogu da verujem da je Vlada odlučila da pošalje ovo u skupštinu a da o tome prethodno nije razmatrala i razgovarala o tome ili se niste izjašnjavali.Zašto se skriva kome se duguje novac? Ko je najveći poverilac voleli bi da znamo? Ko je odgovoran za to? Da li je neko smenjen zbog ovoga? Da li je neko pritvoren u skladu sa nultom stopom tolerancije na kriminal i korupciju?Ne. Gospodin Dinkić je u Predlogu ovog zakona zaista briljirao još jednom, jer u obrazloženju stoji da je privredna društva su u teškoj materijalnoj situaciji. Stvarno to nismo znali dok ovo nije došlo u skupštinsku proceduru, da javno preduzeća "Putevi Srbije" nema dovoljno sredstava da dospele obaveze izmiri, to je nešto o čemu raspravljamo poslednjih pet godina u ovom parlamentu, da Republika Srbija planira da preuzme neizmirene obaveze.Šta znači planira? Jel preuzima obaveze od 1.350.000.000 miliona ili planira da preuzme i onih šest, sedam ili osam milijardi imaginarnih, pošto ne znamo tačan iznos tih dugovanja.Analiza efekata ovog zakona sastoji se u tome, da će primena ovog zakona a "Putevi Srbije" postati likvidno preduzeće i moći će u dužem vremenskom periodu da izvršava preuzete obaveze prema putarskim preduzećima.Ja bih zaista voleo da je tako, ali ja sam siguran nećete vi doći sledeći put, siguran sam da nam pričate o tome, kao što sam siguran da neće doći ni gospodin Mrkonjić da priča o putevima i koridorima, pa i dugovima javnih preduzeća.Nije mi jasno da se najavljuje neki set sistemskih zakona koji treba ovo da promene u obzraloženju ovog zakona kao evo sad, vi izglasajte tih 1.350.000.000 milona pa ćemo mi onda zakonima to rešiti, o onda ćemo od jednog neuspešnog preduzeća stvoriti likvidnu firmu.U obrazloženju Vlade amandman se ne prihvata jer Predlogom zakona se uređuje način i postupak i dinamika izmirivanja obaveza. Ništa sem datuma, sem rokova u kojim mesecima će biti to isplaćeno i koji su iznosi od tih 1.350.000.000 miliona. Ne znamo ništa više o svim ostalim sredstvima.Dalje, u obrazloženju zašto se odbija amandman DSS, stoji da podatke o dugovanjima prikuplja Ministarstvo saobraćaja i dostavlja Vladi na razmatranje i usvajanje.Ukupan

iks milijardi.Verujem da je vama neprijatno i nalazite se u nezgodnoj situaciji, nije upućeno vama i nemojte nam zameriti, ali to su odgovori koje tražimo, ne kao narodni poslanici, nego kao građani Srbije koji nisu spremni da trpe harač u nedogled. Ovo zaista postaje već ozbiljan problem i bezobrazluk.Problem je što ovih 1.350.000.000 miliona dinara ne plaća Vlada Republike Srbije, plaćaju građani Srbije.Problem Srbije.Problem je što, u suštini ovaj zakon nije ništa drugo do bezuspešnog spašavanja jednog neuspešnog javnog preduzeća, spašavanja stranačkih kadrova koji mogu da odigraju određebni posao i budu dobri u kampanji, kako bi bili nagrađeni nakon narednih izbora i nastavili da rade taj posao, nažalost, koristeći sredstva iz budžeta Republike Srbije i na štetu svih građana Srbije.Ovo je organizovana pljčaka, finansirana od strane države i tome jednom mora da se stane na put i hajde da otvoreno govorimo o tome i kada

Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena gospođo ministarko, bilo bi mi jako drago da pored vas sedi ministar Mrkonjić, da nam objasni sve ono što smo pitali u načelnoj raspravi i da nam otkloni sve one nedoumice koje smo iznosili tada, a danas iznosimo u još jednoj zanimljivijoj raspravi, nego što je to bilo u načelu.Kao što ste imali priliku da čujete, mi smo podneli jedan sasvim razuman amandman, koji bi bar donekle otklonio sumnje koje se postavljaju u ovom parlamentu od jutros.To je amandman koji kaže da sastavni deo ovog zakona treba da budu spisak svih poverilaca s kompletno i tačno utvrđenom visinom svakog potraživanja ponaosob.Da bi naravno mi, kada dobijemo tu informaciju znali kome se duguje, koja su to putarska preduzeća i koliki je iznos pojedinačnih potraživanja svakog od njih prema JP "Putevi Srbije".Mi ovako, s obzirom da nemamo te informacije, mi zaista ne znamo ništa usvajajući ovaj zakon, sem iznosa koji treba da se pretvori u javni dug. Zaista mislim da je to više nego neozbiljno.Mislim da je bilo neophodno pristupiti sa mnogo većom dozom ozbiljnositi kada je izrada ovog zakona bila u planu, posebno zbog toga što mi povećavamo javni dug u situaciji kada po zvaničnoj statistici on danas iznosi 59% BDP u trenutku kada će prihodi biti manji bar za 10% u odnosu na predviđene u trenuktu kada se budžetski deficit povećava za 56 je zaista neozbiljno za ovakav način da mi danas raspravljamo o dodatnom povećanju javnog duga.Znači, ništa normalnije nije bilo nego prihvatit amandman DSS, koji ponavljam, je više nego razložan i koji bar delimično otklanja sve one nedoumice koje narodni poslanici imaju u trenutku kada treba da glasaju za ovaj zakon.I činimo to, tačnije povećavamo javni dug a da ne znamo uopšte na osnvu koje računice, na osnovu kojih dokumenata, na osnovu kojih ugovora, na osnovu bilo koga parametra mi dolazimo do ovog iznosa o kom danas raspravljamo.Da stvar bude još gora, kada smo raspravljali u raspravi o pojedinostima na rebalans budžeta, mi smo tada čuli od predsednika Vlade, od gospodina Dinkić, da je on mislio, jer je bio obavljen razgovor u decembru prošle godine sa putarskim preduzećima, da je kompletan dug putarskim preduzećima izmiren, jer je tada, koliko shvatila bilo izdvojeno negde oko pet milijardi dinara, ali da je on takođe iznenađen otkud sada ovaj dodatni iznos od jedne milijardi i 350 miliona dinara.Kada je on kao ministar ministar finansija iznenađen kako onda da ne budemo mi, narodni poslanici, iznenađeni, kako onda od nas da očekujete da ćutimo i da ova rasprava prođe potpuno bez ikakve naše reakcije? To je nemoguće. To je nemoguće. Ako ministar finansija ne zna odakle ovaj dug, kako ja da znam, kako građani Srbije da znaju, a ja ću snositi odgovornost, odnosno poslanici u Narodnoj skupštini, jer će glasati za to ili protiv. Potpuno je svejedno, daće legitimitet takvom jednom predlogu zakona koji je zaista, zaista ne bih nikako volela da se mi nalazimo ponovo u ovom sazivu, možda sa nekim drugim ministrom gde bi ispravljali iznos koji je danas opredeljen u ovom predlogu zakona. Zašto mi insistiramo na ovom zakonu? Zato što smatramo da u svakoj normalnoj državi to bi bio najprirodniji zahtev, da narodni poslanici znaju ko je, kako, u kolikoj visini napravio dug o kojem mi danas raspravljamo i koji pri tom pretvaramo u javni dug.Sa druge strane, mi iza sebe imamo jedno vrlo neprijatno iskustvo. Tačnije, u decembru prošle godine mi smo raspravljali, doduše sa drugim ministrom, gospođom Đukić Dejanović, ministarkom zdravlja, o predlogu jednog drugog zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama i takođe, u tom zakonu jedan jedini parametar odnosno, da kažem činjenica koju smo imali je visina javnog duga koji smo u tom trenutku usvajali. Radilo o iznosu od 13 milijardi dinara.Takođe smo insistirali, i kada smo podneli amandman o kojem se najviše diskutovalo u Skupštini tada, da smo tražili spisak svih poverilaca sa tačno utvrđenom visinom potraživanja, naravno ta rasprava je prošla kao da nije ništa bilo. Usvojili smo taj zakon i šta se danas dešava? Danas ga ponovo imamo u proceduri. Danas, posle šest meseci mi opet raspravljamo o istom zakonu ali ovog puta o potpuno drugačijem iznosu. Ko je onda bio u pravu?Znači, slušajte nas malo, pa ne govorimo mi ovde gluposti. Slušajte nas malo jednom kada razložno govorimo o stvarima koje su na dnevnom redu. Mi ovde ne branimo boje političke stranke kojoj pripadamo, nego govorimo o stvarima koje su više nego od interesa javnosti.Meni stvarno nije jasno. Mi znači iza sebe imamo jednu grešku koju smo napravili u decembru prošle godine. Danas se u Skupštini pojavljuje isti taj zakon sa potpuno drugačijim iznosom i ko snosi odgovornost za to? Da li ćemo nekada da povučemo crtu ko je jednom u državi odgovoran za nešto što se radi? Ne. Toga očigledno nema. Onda nemojmo da se čudimo u kakvoj nam je stanju država. Taj predlog zakona koji smo usvojili u decembru prošle godine je imao jedan član zakona, čini mi se da se radi o članu 5. koji je maltene istovetan, ako ne isti u ovom istom zakonu člana 5. gde se kaže da će Vlada nakon što Skupština usvoji taj predlog zakona, kojim se prebacuje određeni iznos u javni dug, naknadno posebnim aktom, utvrditi visinu svakog pojedinačnog potraživanja na predlog, tada ministra zdravlja, sada Ministarstva saobraćaja. To je neverovatno. Valjda danas, u trenutku kada mi usvajamo taj zakon, to bi trebalo da bude sastavni deo ovog teksta zakona, da mogli da znamo o tome šta radimo, šta to usvajamo danas.Meni je neverovatno da nismo dobili odgovor ni na jedno jedini pitanje. Iskreno da vam kažem, saučestvujem se sa tim što ste vi ovde danas prisutni i što morate da slušate sve ovo, ali isto tako, zaista nemam nikakvog razumevanja zašto oni koji su najodgovorniji za stanje u putarskim preduzećima, ili bar da kažem indirektno nadležni za sve to, danas nisu ovde sa nama u Skupštini.Činjenica je da smo napravili očiglednu grešku i da ta greška kako stvari stoje se pravi i dalje i zaista ne bih volela da se viđamo ponovo istim povodom sa nekim možda promenjenim iznosom u Predlogu zakona koji će Vlada da nam uputi kroz narednih šest meseci i zato vas zaista pozivam da još jedanput

gospodine Radenkoviću, niste ovlašćeni za ovu tačku tako da nemate pravo na repliku u ime poslaničke grupe. Poštovane dame i gospodo zaista ovaj predlog amandmana koji su uputili predstavnici poslaničke grupe DSS je potpuno razuman. Prvo razuman je iz razloga što ne obuhvata ceo period i šta je sa period od 1. aprila pa do 15. jula. Znači, to je potpuno diskutabilna priča a još je diskutabilnije zašto ste odbili u obrazloženju neprihvatanje ovog amandmana.U predlogu amandmana se jasno kaže da javno preduzeće ima sklopljene ugovore sa preduzećima održavanja ovih puteva i da na osnovu tih ugovora su izvršene usluge i po osnovu tih ugovora je i napravljen ovaj dug, a kasnije u obrazloženju tumačite da ti ugovori nisu sastavni deo ovog zakona, po kojem ćete izmirivati obaveze ovim preduzećima.Šta je onda pravni osnov uopšte, da priznamo da je ovo javni dug Republike Srbije? Negde tu se neke stvari ne podudaraju i ovo je neko obrazloženje radi obrazloženja, a ne radi iskrene pomoći putarskoj privredi i infrastrukturi naše zemlje, koja je zaista u katastrofalnom stanju.E sad, ukoliko sve ovo pogledamo potpuno jednim onako racionalnim pristupom, mi vidimo da godinama infrastruktura, možda negde od 70-ih godina, tamo kada je najveće izdvajanje bilo iz cene goriva za održavanje puteva, da se sada sve upotrebljava, samo ne za ono gde treba, to jeste u putnu mrežu.Ne vidim razloga zašto Vlada Republike Srbije nije prihvatila ovaj predlog, uhvatila ceo taj period. Da li to znači da ćete ponovo ova putarska preduzeća od 1.04. slati u poslovne banke u kojima će se oni ponovo pod nepovoljnim uslovima zaduživati na časnu reč ministarstva i na takav način ponovo ugrožavati svoju likvidnost. Da li je to mehanizam?Zašto niste prihvatili sve ovo, pomogli Javnom preduzeću "Putevi Srbije", koje sam siguran nije samoinicijativno sklapala ove ugovore i plan i program rada javnog preduzeća Srbije, usvajala je Vlada Republike Srbije i siguran sam da ste kao član Vlade upoznati sa planom i programom rada Javnog preduzeća "Putevi Srbije" i hvalili ste se da smo najranije usvojili budžet prošle godine, negde u prvoj polovini decembra, da smo eto time predvideli sve, da smo sprečili bankrot, da smo sprečili dodatno zaduživanje, da smo uradili uradili hiljadu nekih dobrih stvari, a evo, sada mi se negde na polovini ove godine susrećemo sa ovakvim problemima.Da li je ovo ponovo sad jedno gašenje požara, sprečavanje štrajka najavljenog od strane putara, koji će ponovo posle ovoga perioda u kojem ste naveli da ćete izmiriti ovaj dug? Druga stvar, što je diskutabilno u ovom obrazloženju, to jeste da se kaže da obaveza Ministarstva saobraćaja je da dostavi svako pojedinačno potraživanje Vladi na usvajanje, na osnovu čega će Ministarstvo finansija i privrede Upravi za Javni dug platiti umesto javnog preduzeća. Da li to znači da će onda Ministarstvo praviti prioritete, da li to znači da će Ministarstvo saobraćaja po nekom svom nahođenju slati te neke predloge, jer je definisano da nešto bude podeljeno u tri dela? Da li je to definisano, jasno uređeno kakvi će ti prioriteti biti, ko će se naći u toj prvoj trećini, ko u drugoj, ko u trećoj? Naprosto, mnogo je nedefinisanih stvari i zaista je bilo potpuno razumno da se napravi analiza, struktura troškova i da se na takav način obuhvati i ovaj period iza toga i da iskreno pomognemo putnoj privredi i da pomognemo pre svega ljudima koji rade u tim sistemima, a samim tim da pomognemo i nama koji putujemo tim putevima i koji koristimo tu infrastrukturu koja nam je neophodna kasnije i za neke investicije i za sve ono drugo što je važno za ovu zemlju. Hvala-

Naravno da nije prihvaćen ovaj amandman. Jednostavno, možemo da polemišemo ovde do sutra. Naravno, svako će da vuče vodu na svoju vodenicu onako kako njemu odgovara, ali građani Srbije najbolje prepoznaju i oni svoju

glasova i uvećala svoj procenat.Kada pričamo o zavlačenju ruke u džep, naravno da svako treba da se nađe pred licem pravde, kao što se to i sada čini. Da podsetim neke kolege kada su putarske firme privatizovane, u kom periodu. Neka oni se sami jave i neka kažu kada su privatizovane, zašto su privatizovane, zašto nisu ostale u državnom vlasništvu, kakve su to namere postojale, čiji se članovi sada privode i nalaze se u zatvoru i bivši ministri.Lako je reći, dobacivati i ne dobacivati. Meni je zadovoljstvo što je tu naša bivša koleginica, sadašnja ministarka Suzana Grubješić. Ne vidim zbog čega je treba žaliti? Ona je kompetentna da nam kaže o tome i zato sam kaže o tome i zato sam i samo dobacio kako je to normalno u parlamentarnom životu. Nije to ništa nekulturno.Kada se pojedine kolege pitaju što se tiče kvaliteta puteva,

Nema potrebe da nas neko pita ovde i da zamara građane sa tim pitanjima. Lepo okrenete svog potpredsednika izvršnog odbora i pitate ga kakav je kvalitet i kakvi su standardi, kako se prave putevi. Zašto bi ovde iznosili bilo kakve paušalne ocene, delimično?Možda ću pretrpeti kritike što to kažem, ali normalno je da se slože i sa nekim. Možda je dobro i možda je koleginica Milica Radović u pravu, da bi trebali da imamo jednostavno neku listu, koji su to dugovi, po kom osnovu. Znači, to uopšte nije ništa strašno i ne treba bežati od toga, od te činjenice, ne vidim nijedan razlog, ali ako krenemo da ulazimo u te analize, plašim se da će nas to odvući mnogo dalje u prošlosti i da to može izazvati još mnoge postupke i procese koji će se povesti protiv

Meni zaista nije jasno da li gospodin Radenković podržava amandman ili ne podržava? Na početku je rekao da je sasvim logično što je amandman odbijen, a sada na kraju je rekao da nema ništa protiv mog predloga, da treba da se stavi u ovaj tekst zakona spisak svih poverilaca sa visinom visinom pojedinačnih potraživanja i da on treba da predstavlja sastavni deo teksta zakona.Što se straha tiče, gospodine Radenkoviću, mi nemamo nikakv strah. Slobodno možete da idete, da češljate u prošlost koliko god hoćete. Nećete moći da nam nađete ništa, jer da ste mogli, to ste do sada mogli da uradite nekoliko puta.Mi se za svoju bezbednost ne plašimo, ali mislim da bi trebalo malo više svi o tome da raspravljamo i da razmišljamo na drugačiji način. **Dejan Radenković** Nisam mislio ništa lično da trebate vi da se plašite. Oni koji su nešto radili, oni treba da se plaše.Ne bih da spominjem ko je bivši ministar i ko je sada u zatvoru što se tiče tih razornih privatizacija koje su sprovedene u tom periodu i koje su 500 hiljada ljudi odvele na ulice.Naravno, uzročno posledično je sve ovo što imamo sada. Naravno, otpis tog pariskog duga u tom periodu, ogromni prihodi od privatizacije. Kada je sve to prestalo onda ulazimo u period zaduživanja, što je normalno, a onda treba preispitati gde su otišle sve te pare, kako su oprane.Član sam Anketnog odbora za KiM, za trošenje budžetskih sredstava na KiM. Kao kada ima uzlaznu liniju kada su prihodi u budžetu u pitanju, tako isto imamo i ogromne rashode i ogromne investicije u tom periodu u tim godinama

Slažem se, prihvatiću svaki argument i podržaću ga. Nema veze što možda to nije, kako se kaže u tom političkom životu, ono da se apriori odbacuje ono što opozicija prihvata. Znači, dajte konstruktivne predloge i nema ni jedan razlog da mi to prihvatimo i da podržimo. Hvala.

na ovaj način otima građanima Srbije 1.350.000.000 kao verovatno prvu tranšu u ovoj godini, pa za tri meseca još jedna, pa na kraju godine još jedna itd. Razumem potpuno... **Vesna Kovač** Gospodine Petkoviću, dobili ste reč po osnovu povrede Poslovnika. Pridržavajte se Poslovnika. Dakle, obrazložite povredu Poslovnika.

Znam šta sam govorio. Neko je to drugačije shvatio i pokušava da brani svog ministra kome ovde mi ne opraštamo zlatiborske zore i mesečinu iznad Crne Gore, nego 1.350.000.000 koje je napravilo njegovo javno preduzeće. Ako vama to nije jasno, neka bude građanima Srbije.Hvala vam što ste mi dali

unutrašnjih poslova koji se još uvek nalazi na toj poziciji i mislim da nije onemogućen u svom radu. Ako ima bilo šta što mislite da je sumnjivo, pročeljajte, vratite se u prošlost, procesuirajte, ali nemojte pretiti. To vreme je prošlo. Nemojte pretiti, nema potrebe za tim.Kada nam govorite o privatizacijama, samo ću da vas podsetim na jedan mali podatak. Godine 2008, nakon hapšenja Mila Đuraškovića, "Nibens grupa", odvedene već u stečaj ili gde već, tada je nekako naglo procvetalo putno preduzeće "MB Miljković", koje je danas jedno od glavnih i možda vodećih putnih preduzeća u putnoj privredi.Mislim da bi trebalo da znate mnogo više od mene kada je u pitanju "MB Miljković" i zbog toga vas molim da se prvenstveno pozabavite tim stvarima, a da jednostavno tu vašu, ako imate neku odgovornost, ne prikrivate pozivanjem na prošlost koja je, kada smo mi u pitanju i kada je u pitanju DSS, potpuno čista.

u domenu svog posla na razne nepravilnosti ili se o tome nije vodilo računa. Nemojte časne ljude da uzimate u usta, a da ne znate šta su radili.Ako

i onda govorite o odgovornima.Imate ministra policije od 2008. godine. Demokratska stranka Srbije je trpela šikanu od 2008. godine. Istraživano je sve što smo radili od 2004. do 2008. godine i nemamo ništa protiv. protiv. Nadam se i pristalica sam pravila da svaka vlast mora da podnese račun i da buduća vlast koja dođe posle toga mora da proveri da li je sve bilo u skladu sa zakonom. Mi ćemo na tome insistirati. Ničija nije gorela do zore, pa neće ni vaša.

putarskih firmi su tražili da se proširi istraga na sve putarske firme.Mi nemamo selektivan pristup kada treba da se preispitaju privatizacije.

Nema tu nikakvog partijske zaštite. Jednostavno, to je naša obaveza ako hoćemo da uđemo u EU.To što se neki plaše, verovatno znaju šta su radili.

imati. Govorim u ime poslaničkog kluba, u ime SPS.Što se tiče gospodina Pešovića, ja sam ga samo naveo kao primer. Ako već imate te podatke, zašto to danas niste sve izneli ovde? Zašto nije gospodin Pešović otišao u tužilaštvo? Zašto gospodin Pešović to nije prijavio do sada? Znači, njemu je lepo da prima prima platu i kome je to prijavljivao? Šta će to kod vas? Što vi da dajete meni? Vi to treba da predate, tamo gde vam je i obaveza. Ako imate saznanja, a sve ove godine ste to prikrivali, vi saučestvujete u tome. Nemojte nekog drugog da optužujete imenom i prezimenom. Hvala.Sledeći prijavljeni za reč….Replika? Molim vas da završimo sa replikama, pošto smo se udaljili od teme. **Dejan Mihajlov** Vi uzimate gospodina Pešovića u usta. On je svoje rekao, šta je imao. Osvrnite se vašim stranačkim prijateljima, gospodinu Drobnjaku, Mrkonjiću i ostalima i biće vam jasno našta je ukazao, na mesto na kome to treba i onome kome treba.Zašto to stoji u fijoci? To nam vi odgovorite. Zašto pojedini predmeti stoje u fijokama i zašto su u policiji i u tužilaštvu pune fijoke? To je tema o kojoj treba da razgovaramo i o tome nam govorite, gospodine Radenkoviću. To je ono što mi očekujemo.Razumem da je najlakše udariti po DSS, koji je od 2008. godine opozicija i nije sporno i ne nudimo se sada za vlast kao nekada. Nije sporno, ali zašto neki predmeti stoje u fijokama? Protiv gospodina Drobnjaka su dve krivične prijave podnete. Jednu je podneo Državni revizor, organ ove države, koga je ova Skupština birala. Zašto se to ne procesuira? Ko njega štiti? Ko je zaštitio gospodina Drobnjaka od smene 2010. godine, kada je takav predlog donet na Vladi?Zašto o tome ne govorimo? Ako već hoćete da govorimo o odgovornosti, dajte da govorimo o odgovornosti a ne da se prikrivamo, sada ste vi iza ovog, ili ovakvog. Ne, iza nekih ljudi koji nisu ovde da vam odgovore. Mi koji smo ovde tu smo da vam odgovorimo. Postavite pitanje nama, gospodinu Veselinoviću, gospodinu Đuriću, ko je iz SNS i dajte da mi ovde razgovaramo. Konačno da se tužilaštvima otvore fijoke

ali ni mi poslanici nismo do malopre shvatili da je gospodin Radenković ovde u ulozi predstavnika Vlade, istina, kao budući ministar za infrastrukturu i da on ima puno pravo da odgovori na pitanje poslanika.Bili smo smo zapanjeni činjenicom da gospođa Grubješić gotovo dva dana uporno ćuti na sva pitanja, međutim verovatno je u dogovoru sa gospodinom Radenkovićem bio napravljen neki dogovor da on odgovori na pitanja poslanika o katastrofalnom stanju u putnoj privredi, o novom zaduživanju građana Srbije, rekao bih i o mnogim drugim pitanjima.Gospodina Radenkovića bih u tom svojstvu i upitao nekoliko stvari. Pre svega, kakav će njegov odnos biti prema direktoru "Puteva Srbije"… **Vesna Kovač** Gospodine Veselinoviću, to ga pitajte malo kasnije kada završimo ovu sednicu, s obzirom da je red da se vratimo na temu dnevnog reda. **Janko Veselinović** Sada postavljam načelno pitanje – šta bi se desilo ukoliko bi gospodin Radenković postao ministar, kakav bi njegov odnos bio prema direktoru "Puteva Srbije", gospodinu Drobnjaku i prema načinu na koji je on radio i vodio ovo putarsko preduzeće i doveo ga u veoma ozbiljnu situaciju koja ugrožava i državu Srbiju? Vrlo ozbiljno je i pitanje kako dalje se suočiti sa činjenicom da su nam putevi u veoma lošem stanju, a da država nema para, a da JP "Putevi Srbije" je potrošilo i ono malo para što im je država poverila, kako će se u narednom periodu ti putevi održavati.Interesovalo bi me i pitanje

Nisam se javio u svojstvu ovoga zašta me je kolega Janko … Kada bude on odlučivao o tome ko će biti u Vladi, nažalost njihovu

resora, kao poslanika i kao predsednika Odbora za saobraćaj i infrastrukturu, prostorno planiranje i telekomunikacije, tako da ću tako i razumeti ovo pitanje.Prvo, moram da kažem da što se tiče gospodina Zorana Drobnjaka koji je direktoru

se nismo ponašali u duhu osvetničkom da smenjujemo sve koji se nalaze na nekim funkcijama zato što su članovi neke druge stranke ili ih je neka druga vlada postavila. To se tako i sada dešava. Ova rasprava sada ide malo nekim

strane sam predsednik Odbora za saobraćaj i infrastrukturu. Sve saglasnosti su pribavljene i niko nikad nije uložio bilo kakav prigovor i taj hrast nije prikazan kao javno dobro.

Jednostavno, u skladu sa tim sam i dao predlog da se održi sednica odbora na koju ćemo pozvati i ministra Velimira Ilića i ostale relevantne ljude ljude iz stručne javnosti, da vidimo šta tu treba uraditi. Hrast kao hrast ne može da bude tema. Hrast može da bude simbol ne svih tema u ovoj zemlji. Ne možemo sada da se bavimo hrastom, a nas fabrike zagađuju, truju nam reke, truju nam floru i faunu.Imamo toliko problema sa ekologijom. U redu je, kažem, neka hrast postane simbol toga, otpora i svih tema da nametnemo i da rešimo te probleme a to je obaveza svih nas ovde koji sedimo. Nemojte da hrast bude ispolitizovan. To nema veze sa politikom. To je simbol borbe za bolji život, za bolju budućnost, za budućnost naše dece. Ako ovako nastavimo postaćemo jedna obična zemlja u kojoj će se skladištiti otpad i raditi sve i svašta, uvoziti gume iz drugih zemalja da bi ih ovde reciklirali,

na pitanja iz svog resora, ne dolazi u Skupštinu.O tome smo pričali na početku ove rasprave. Gospodin Radenković nije bio tu. Naravno, uvek se radujem kada je on tu. Te rasprave su uvek zanimljive, ali još jedan od razloga zašto razloga zašto gospodina Radenkovića pitam je zato što predstavnici Vlade ćute. Mislim da ovo traje možda pet, šest sati od kada je počela rasprava o ovom zakonu.Zbog toga očekujem odgovor od vas, gospodine Radenkoviću. Ako se slažete sa amandmanom da se dostavi ovom parlamentu 15. jula lista firmi kojima se duguje, onda to recite. Onda očekujem da će makar vaša poslanička grupa

više za gospodina Lazanskog i izbore za mis, ali ovo je ipak Narodna skupština. Ovde govorimo o preuzimanju u javni dug obaveze od 11,5 miliona evra.Otvorili ste još neka pitanja. Meni bi bilo drago da vi budete ministar, da ne ulazim u kadrovska rešenja. Rizikujem da mi kažete isto i što gospodinu Veselinoviću, da se ne pitamo za Vladu. To je tačno. Ne nadamo se ulasku u nju. Sa gospodinom Veselinovićem vidite da li je u njegovom slučaju drugačije. Otvorili ste jedno vrlo važno pitanje. sam da ste vi protiv privatizacije preduzeća. Vama ne samo da smeta to što su neke privatizacije, videćemo, utvrdiće sudovi, bile kriminalne, nego da ste vi protiv koncepta privatizacije uopšte. S tim imam veliki problem.Mislim da je Milutin Mrkonjić progresivniji ministar od vas kao potencijalnog kandidata ili makar kao predsednika Odbora koji ipak dosta utiče i u partiji i u ovom parlamentu na politiku u ovoj oblasti.

Mislim da smo krenuli principom zamene teza. Opet, kad bih se vraćao, protiv smo privatizacije. Protiv smo pljačkaških privatizacija koje su ubile ovu zemlju, razorile i oterale 500 hiljada radnika na ulice.

a svakoga dana u medijima vidimo da se on prilično obogatio, pa ima mnoge firme, a kako je stekao taj novac? Dajte da i to preispitamo. Nemojte da mi dobacujete. Ne znam zašto vas to pogađa. Odakle taj novac, od kojih privatizacija? Ko je uzimao procente od koga? Šta se radilo. Zašto izvlačim kapital iz tih firmi? Zašto su radnici završili na ulicama? Gde su te fabrike? One su radile, nešto su privređivale. Ovi

drugih.Nemojte da nam pričate. Građani Srbije najbolje znaju. Posledice demokratskih promena se osećaju i dan danas. Zašto nas niste uveli u Evropu pre ne znam koliko godina?

kada sam iz klupe komentarisao zašto se poslanik obraća poslaniku.Molim vas da se pridržavate Poslovnika, jer Poslovnik izričito zabranjuje

i sada je u ovoj Vladi, to svi znaju. Nemamo nameru nikom da se izvinjavamo, nikome da se pravdamo zbog toga. Za nas je najbitnije ono što građani kažu, kao što su kazali i prošle godine kada su nam duplirali glasove. Vi ste primetili da mi ne učestvujemo u ovim polemikama, smatrajući da treba da rešavamo probleme Srbije danas

Poštovana predsedavajuća, povreda člana 106. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Da obrazložim u dve rečenice. Nigde u ovom amandmanu ne stoji niti aluzija, a kamoli da govori ko je čiji direktor bio 2000. godine u "Putevima Srbije", koji je od direktora šta proneverio, ko je i ko će završiti u zatvoru, ko je kome nosio, čuvao kofere itd. Neka to reši policija i tužilaštvo. Vratimo se dnevnom redu. Hvala.

krenuo gospodin Radenković, pa ću zato pitati potpredsednicu Vlade za evropske integracije – da li se vi slažete sa stavom predstavnika vašeg koalicionog partnera da su za sve loše što se u ovoj zemlji desilo ili dešava krive petooktobarske promene. Ne doživljavam da gospodin Radenković to meni spočitava. Mislim da to spočitava onima koji sa njim sede u Vladi, baštine, ja se nadam, između ostalog i tekovine demokratskih promena od 5. oktobra, a onda dozvoljavaju da se neko ovako iživljava Dozvoljavate da to rade predstavnici političke partije koji su ovu zemlju ostavili nakon što su probali da pokradu izbore na kojima su izgubili, sa platama od 20 maraka, sa restrikcijama koje su trajale pola dana i bez ikakvih puteva i sa onim putevima koji su preostali iz Mrkonjićevih akcija obnova i tri dana pre roka.Da li se vi slažete, gospođo Grubješić, sa tim da je sve krenulo nizbrdo posle 5. oktobra 2000. možete da reagujete kad gospodin Radenković kaže da su oni ili da ste vi zatekli gospodina Drobnjaka. Gospodin Drobnjak je poslednji put rešenjem postavljen za direktora pre dve godine.

li ovde baš svako može da kaže bilo šta. Nekad je smešno, nekad nije smešno i završićemo ovo na kraju dana. Današnji dan ćemo završiti sa 11,5 miliona evra novog duga. Gospodin Radenković te teorije kulturne revolucije Mao Ce Tunga može da sprovodi na organima svoje stranke, ali onda nemoj da ovde priča kako se eto krenulo u zaduživanja kada su nestale pare od otpisa dugova Pariskog kluba.

i protiv ste 5. oktobra, a onda se u drugoj rečenici odričete Miloševićeve politike i kažete da ste se promenili. Za mene nije sporno da se vi promenite. Kao čovek

da se vrate dugovi za staru deviznu štednju koji su postojali, dugovi za penzije koji su bili, ratovi i sve one posledice zbog kojih sada ispaštamo? Iznuđeni potezi koje ova država vuče su posledica te vlasti i takve neodgovorne politike.Ako ste spremni da kažete u jednoj rečenici da ste za to da se vratimo u Miloševićevo vreme, i još po pitanju privatne svojine, malo ranije, u vreme komunizma, društveno dogovaranje, samoupravne sporazume i kolektivnu odgovornost, to je onda potpuno jedan novi manir u načinu rada vaše stranke.Mislio sam da ste se odlučili da idete u pravcu evropskih integracija, evropskih vrednosti, gde je privatna imovina

nama rejting raste, zašto su danas stranke koje sačinjavaju vladu one koje su, opet,

tu težinu i vrlinu da prizna neke svoje greške. Ono što je valjalo je valjalo i to je nesporno. To smo čuli juče u raspravi, kako se ovde žali za službom društvenog knjigovodstva,

To je ono o čemu se ovde radi, to je ono što mi pitamo i bićemo iskreni do kraja u tome.Nemojte više o tome. Neću se više uključivati. Zahvaljujem vam se na pažnji. Neću odgovarati na besmislena pitanja i besmislene konstatacije. mogu da dodam – kako neki mogu da dobiju 10.000 tona pšenice iz robnih rezervi i da na kontu toga uzmu kredit? Koja je to privilegija u ovom društvu? Odakle pare za sve to? Nemojte da zalazimo u sve to. Kažem vam, svaku raspravu vodite vrlo pažljivo jer može da se desi da pljunete sami na sebe. Hvala. **Vesna Kovač** Da li još neko želi reč povodom amandmana na član 2?

kako je to moguće da se napravi dug od preko milijardu dinara, a da ne znamo ko ga je napravio, kako ga je napravio, na šta je utrošio

teza.Postoji osnovana sumnja da se nešto želi sakriti, čim uz ovakav zakon ne dostavite materijal koji će tačno da dâ jasne i konkretne odgovore

Ko puni budžet Republike Srbije? Valjda ga građani Srbije pune i njih jako interesuje da li će da se zakrpe, bar da se zakrpe rupe na putevima Srbije,

i nije našla adekvatan odgovor ni na jedno goruće pitanje ove privrede, ove ekonomije ovog društva.Samo pitamo i želimo da znamo kako je ovaj dug od preko milijardu dinara nastao? Zaista ne želimo da dozvolimo da se teme zamenjuju. Nekada su se teme birale u smislu – ne damo Kosovo, izgubićemo Kosovo, pa se onda pričalo o evropskim integracijama, danas se priča nešto sasvim drugo. Danas se postavlja pitanje – da li su privatizacije bile korisne ili nisu? Da li su kompromitovane ili ne? ne? To je zamena teza. Ovde se samo radi o jednom osnovnom pitanju, a to je – zašto se građani ovde države zadužuju a da niko za te dugove ne odgovara, a te dugove je proizveo?

budžetu Republike Srbije obezbeđivati sredstva do iznosa od 1.346.000.000 dinara, a onda malo kasnije, u istom zakonu kažete da će se u posebnom postupku utvrđivati pojedinačna dugovanja prema svakom od putarskih preduzeća? Kako onda znate da je ukupan iznos 1.346.000.000 dinara, a onda ostavljate poseban postupak, odnosno poseban rok u kome će se prijavljivati potraživanja svakog putarskog preduzeća? Ne vidim nikakvu logiku u takvom rešenju. Kovač** Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Da li neko želi reč?

da 11,5 evra javnog duga preduzeća "Putevi Srbije" pretvori u javni dug. Činjenica je da je ministar Dinkić u javnoj raspravi rekao da je decembra dug bio pet milijardi ili 45 miliona evra i da je to plaćeno. Činjenica je da niko, ni vi ministarka koja ste danas ovde, ni neko u ovoj sali, ni bilo ko iz Vlade želi da kaže poslanicima odakle je novih 11,5 miliona evra. Imali smo prilike samo da čujemo nagoveštaj da su to neki aneksi iz 90-tih godina. Da li to znači da Javno preduzeće "Putevi Srbije" ne poštuje Zakon o javnim nabavkama? Da izvodi radove mimo svog programa i šta sad? Treba svi da budemo odgovorni za takvu propast Javnog preduzeća "Putevi Srbije" i bahatost direktora Zorana Drobnjaka, i ne samo njegovu nego i bahatost ministra u Vladi koji čak ne nalazi za shodno ni da danas bude ovde u parlamentu i odgovori na neka elementarna pitanja narodnim poslanicima?Nije li bahatost, potpredsednice, da ministar koji nam je dao Predlog zakona nema čak ni elementarna znanja o tome kako se zovu putevi u ovoj zemlji. Zar nije sramotno da nam u obrazloženju zakona napišete da će donošenje ovog zakona omogućiti nesmetano održavanje regionalnih i magistralnih puteva u Republici Srbiji? Putevi se tako ne zovu već unazad dve godine. Ne postoje regionalni i magistralni putevi, već putevi prvog i drugog reda.Da li je moguće da vi 11,5 miliona evra želite da otpišete bez da znate kome je dužno Javno preduzeće "Putevi Srbije", čiji su to dugovi, kada su nastali, ko je odgovoran za aneksiranje ugovora mimo Zakona o javnim nabavkama i govorite još o regionalnim magistralnim putevima. Očigledno da predstavnici Vlade nisu pročitali čak ni ove zakone koji su na dnevnom redu. To mogu da kažem iz razloga što ste u zakonu koji je danas na dnevnom redu, gde preuzimate obaveze zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala. U analizi efekta kažete da se ne stvaraju novi privredni subjekti, ali se omogućava da postojeći privredni subjekti u putarskoj delatnosti obavljaju svoju redovnu aktivnost. Kakve to veze ima sa preuzimanjem dugova za lekove?

zakon.Potpuno je jasno da je gospodin Drobnjak preterao godinama unazad. Njemu je omogućeno da ne plaća PDV. Od ljudi koji drže sitne trafike ova država traži da plaćaju PDV. Zbog čega on ima takve privilegije? Naravno da mi kao LDP tražimo odgovore na pitanja odakle su ti dugovi, kada su nastali i smatramo da ne mogu da budu prebačeni na teret svih građana Srbije. Hvala.Da li još neko želi reč? (Ne.)Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stav 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Sada određuje redovnu pauzu.Sa radom nastavljamo u 16,10